Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.Po ovom spisku koji ja imam ovde, sledeći narodni poslanik je Adam

u oblasti borbe i protiv korupcije ili sprečavanja korupcije u našim institucijama od strane javnih funkcionera, pa evo do danas do regulatora u oblasti energetike i oblasti medija.Imamo mi već ovde praksu dugo godina da analiziramo izveštaje svake godine ovih regulatora, da razmatramo kako na Odboru za finansije, tako i ovde u plenumu njihove planove za finansiranja finansiranja svega onoga što je njihova delatnost.Međutim, postavlja se pitanje da li svi ti brojni regulatori postižu onaj osnovni cilj u smislu uređenja onih oblasti za koje su zaduženi? Ili se postavlja pitanje da li su oni sami po sebi cilj, s obzirom da od rezultata koji očekujemo od njih, ne od svih, ali evo, ja ću se bazirati, recimo, na REM ili na Agenciju za borbu protiv korupcije, da vidimo kakvi su to stvarni rezultati ili je rezultat ukupnog rada da mi razmotrimo određene izveštaje ovde i da ga usvojimo i da im obezbedimo budžet to?To ne sme biti svrha i oni ne smeju svoje postojanje da svedu na to da dobiju podršku ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije u kojoj svakako imaju institucionalnu i svaku drugu podršku, od njih se očekuje rezultat, od njih se očekuje da postignu cilj.I u tom smislu, evo, ja ću se referisati samo u svom govoru na REM i evo pročitaću jednu od njihovih nadležnosti. To je nadležnost pod rednim brojem 17 i kaže da REM vrši istraživanje potreba korisnika medijskih usluga i štiti njihove interese.Ako pogledamo medijsku scenu Republike Srbije i nazovi medije koji su danas spominjali svi, to je pre svega N1 televizija, „Nova S“, različiti drugi portali koji kontaminiraju u kontinuitetu javnu scenu Republike Srbije, mi u svakom slučaju ne možemo reći da bilo ko u ovom slučaju brine o interesu korisnika medijskih usluga, već da je dozvoljeno da se tim sadržajima ta scena u kontinuitetu kontaminira.Ono što hoću da kažem i što je mnogo važno, šta je posledica svega toga i šta smo, ne otklanjajući ove uzroke, dobili? Dobili smo rijaliti politiku na ovim medijima, rijaliti politiku, rijaliti emisije, rijaliti pres-konferencije ispred institucija Republike Srbije u kojem to treba da bude sadržaj i reper kako određene institucije rade.Šta smo dobili još?

pa smo imali ovde uživo prenos 24 sata i pripreme i samih protesta nasilnih, gde se na ovu instituciju pokušavalo ne samo fizički da nasrne, već se to i dogodilo i svi smo bili svedoci toga. Znamo da je jedna televizija po direktnom palicom Dragana Đilasa i njegovih drugih finansijskih kooperanata i oni koji preko njega sprovode tu, da kažem, politiku i te interese. Videli smo kako to izgleda. Videli smo na koji način bi oni upravljali Srbijom. Videli smo na koji način oni nekoliko dana posle izbora žele da preuzmu vlast.Imali vlast.Imali su podršku u bojkotu na tim medijima, imali su podršku da ovde nasilnim putem pokušaju da urade neku priču koja podrazumeva da uđu ovde u Narodnu skupštinu Republike Srbije i da za to dobiju aplauz u takvoj kontaminiranoj sceni od svih onih koji su pratioci tih medijskih usluga, zbunjujući tako i sve druge koji pokušavaju možda da gledajući iz različitih uglova, saznaju šta je istina.Međutim, novinari, urednici koji su kreirali te vesti, kreirali su atmosferu linča u Srbiji, kreirali su atmosferu u kojoj treba brat na brata, Srbin na Srbina, građanin na građanina da udari ovde.Šta

oštetili tako Republiku Srbiju, pokušali da stvore jednu lažnu sliku kako rijaliti program lažnom slikom o tome šta predstavlja većina u Srbiji, šta predstavlja ono što je pravi glas naroda, šta je pravi "vox populi" i šta su građani Republike Srbije rekli na izborima.Prema tome, ono što je važno istaknuti u ovoj vrsti priče, kako smo došli do toga? Šta su uzroci toga, a tu je negde uloga REM, koja u kontinuitetu nije uradila svoj posao? Dragan Đilas je kreirao sav ovaj ambijent u Republici Srbiji. Kako? Dragan Đilas je "Veliki Brat" svih finansijskih pronevera u Republici on je i tog "Velikog Brata" doveo prvi u Srbiju da bi zaradio ekstra profit, da bi zaradio silne novce, a da bi kontaminirao medijsku scenu Republike Srbije. Sad se navodno buni protiv takvih sadržaja.Kako

pod sebe. Stvorio je ekstra profit kroz ovaj promet od 619 miliona o kojem mi pričamo.Znači, mi ne izmišljamo. Mi pričamo o posledici koja se desila. Šta su uzroci? Uzroci su tadašnja vlast koja je kreirala takvu mogućnost i zakonodavnu i podzakonsku i pritisak koji su radili prema svim drugim institucijama.Danas šta on može da uradi? Danas može to da radi preko SBB, preko tog kablovskog operatera, preko ta dva kablovska kanala i na taj način pokušava da nastavi kontinuitet svega onog što je pre nego što je otišao sa vlasti radio i u javnim medijima. Zato je on nervozan i zato mu ovo nije dovoljno danas.Šta govoriti o svemu tome, možda najbolje potvrđuje i njegova pres konferencija koju je neki dan održao, na koju opet niko nije reagovao. Ja ću uzeti sada jedan dnevni list "Informer", koji je naveo

svakodnevno nekoga tuži, a to ću potvrditi ovom tezom. On se odlučio ovaj put da tuži, zamislite i novinare i voditelje centralnog dnevnika. U ovom slučaju, najavio je tužbu protiv gospođe Bojane Lilić Odavić, koja vodi Nacionalni dnevnik na Pink televiziji i niko nije reagovao.Onda je normalno kada Dragan Đilas to radi i dobija podršku još ovih medija i niko neće ništa reći, naravno, u tim medijima, a pokušavaće se ovde stvarati iz ove Narodne skupštine Republike Srbije lažna slika kako mi pričamo ne znam ni ja o čemu. Ko kontaminira javnu scenu?Ko napada novinare? Ko kaže da će tužiti one koji, zamislite, čitaju vesti, one koji su dobili da pročitaju u toj emisiji, voditelje Nacionalnog dnevnika?Da ne bih dalje pričao o tome, ja ću samo da navedem kako ja gledam na to šta su razlozi zbog čega je gospodin Đilas nervozan.Prvi je ovaj koji sam već naveo, a to je nervozan jer ne može više da uređuje informativni program u svim medijima kao što je to radio do 2012. godine ili u Beogradu tamo do oktobra 2013. godine. Sada može to samo na SBB da radi i to možemo da gledamo kako on to radi.Druga nervoza i osnovna nervoza upravo zbog svega ovoga što smo mogli ovih dana da vidimo, a to je šta je to njegova ukupna imovina i kako preko povezanih lica on nakon silaska sa vlasti pokušava da opere ta sredstva i novac kupujući različite nekretnine, kupujući različite firme i nervoza se pojačava. Zašto se pojačava nervoza kada spomenete njegovog brata Gojka, koji ima 29, 35 ili nije važno koliko nekretnina? Pa iz prostog razloga zato što evo zna da ono što znamo svi mi, a hvala Bogu, ovaj skupštinski saziv, odnosno u prošlom sazivu

ali njegova primena će krenuti, ako sam dobro sračunao, negde 6. ili 7. marta sledeće godine. Šta to znači? Pa, to znači da dolazi na dnevni red ne samo Dragan Đilas, već i sva druga povezana lica, i njegov brat i svačiji drugi brat, da posebno ne ističemo njegovog brata u ovoj vrsti priče, ali zašto ne i on, jer će se utvrđivati ta razlika koja je ovde limitirana na 150.000 evra. Kako ste vi prijavili određenu imovinu, a imali ste tolike i tolike prihode? Kako će opravdati u ovom slučaju tu razliku, kako će opravdati Dragan Đilas tu ulogu gde je bio gradonačelnik Beograda, ne znam kolika mu je bila plata, pretpostavljam da nije više od 1.500 evra mesečno, jer nisu plate visoke, kako može da opravda plus, naravno svi ovi preduslovi su stvorili da preko svojih fantomskih firmi i svih drugih u kojima je izvukao ekstra profit opravda ovaj broj nekretnina i kako će to opravdati njegovi članovi porodice i sva druga firma? Tu je nervoza. Zbog toga nervoza.Kada pričamo o regulatorima ovde onda, navešću primer koji smo juče imali, koji je Agencija za borbu protiv korupcije, možda u jednom malom delu objasnila, sve uzroke problema, ali i posledicu koju možemo da vidimo, mi možemo ovde razmatrati izveštaje regulatora, ali koja je njihova moć da urade nešto bez saradnje sa pravosuđem, bez efikasnog pravosuđa. Evo, ja ću samo jedan primer da pročitam. Juče smo imali raspravu o tome. Kaže - Upravni sud je u toku 2019. godine dostavio Odboru 37 odluka, 35 presuda i dva rešenja. Odbijeno je 29 tužbi, tužbi je uvaženo, jedan postupak od tužbi je rešenjem Upravnog suda obustavljen, zbog odustanka tužioca od tužbe, dok je jedna tužba rešenjem odbačena kao neuredna.Nema sudske prakse, nema tužilačke prakse gde se visoka korupcija, korupcija u belim rukavicama kažnjava i daje za primer svima drugima da to ne mogu raditi više.Prvi primer opet te sistemske korupcije i da nije odgovarao je upravo Dragan Đilas, koji sa ovakvim pravosuđem i sa ovakvim tužiocima, u kojima je ključna nadležnost i odgovornost da procesuira i sve ono što i regulator i kontrolori, sutra i Poreska uprava usmere u onom pravcu koji podrazumeva da je evidentno da je neko počinio krivično delo i da imate nesklad između prihoda i imovine.Prema tome ja očekujem lično da će ova vrsta kontaminacije na javnoj sceni, na medijskoj sceni, na ovim kablovskim operaterima, na njihovim kanalima, kako se primiče mart mesec sve biti žešće i žešće.Naravno da smo mi svesni te činjenice da nije ovde reč o nekretninama u Beogradu, imovini u Beogradu, finansijskim transakcijama koje su samo u okviru Srbije. Ja znam pouzdano da se to radilo i u regionu. Znam da je Dragan Đilas preko svojih firmi pelješio i ćerka firmu Telekoma Republike Srbije M:tl Republike Srpske. Sistemski je pelješio po istom obrascu kao što je radio ovde u Republici Srbiji i svi će se upitati, a on će se braniti i reći – pa ja nisam odgovarao. Zna mi osim ovoga što možemo da uradimo ovde danas u Narodnoj skupštini možemo uraditi?

i sa ovakvim tužiocima koji nisu spremni da se uhvate u koštac sa tom pošasti danas, borbi protiv i kriminala i korupcije sistemske, ne možemo uraditi ništa. Mi smo nemoćni u tom smislu i odgovornost ne može biti na političkim partijama, na vlasti.Odgovornost u tom lancu koji se svodi na nekoliko stvari koje su ovde izuzetno važne, a to je lanac, u ovom slučaju agencija, Poreska uprava, policija, tužilaštvo, sve padne zato što tužilac donese odluku o nesprovođenju istrage ili blokira istragu na taj način što neće da je sprovodi u zakonom predviđenom roku, ne izvodi određene radnje, istražne, tužilačke u onom momentu kada je potrebno da se to uradi, već radi to upravo na taj način tako da one koji su počinioci određenih krivičnih dela dovede u tu poziciju da mogu dobiti oslobađajuće presude ili da donesu takve tužalačke odluke koje je moguće na bilo kom sudu lako oboriti.Imali smo praksu u vezi svega toga i upravo iz tog razloga jasno je zašto smo danas u ovoj poziciji, ali jasno je šta dolazi. Sve ovo mi možemo videti da u tim medijima koji kontaminiraju javnu scenu, ali šta ne možemo videti? Ne možemo videti recimo, s obzirom da imamo danas regulatora u oblasti energetike, da su Republika Srbija i Republika Srpska 13. novembra ove godine potpisale tako jedan važan sporazum u kojem će zajednički, ali primarno Srbija investirati preko 520 miliona

i još jednu hidroelektranu koje su istorijski, da kažem, važna stvar ne samo na prostoru Republike Srbije, već i na prostoru Republike Srpske, s obzirom da Republika Srpska ima ta ovlašćenja da može takve stvari da potpiše i to upravo znači ovo što smo počeli malopre da govorimo.Oni će kontaminirati javnu i političku scenu u Republici Srbiji sve više i više, a mi ovde ćemo se i dalje boriti sa investicijama, borićemo se sa otvaranjem novih radnih mesta, sa načinom kako da povećamo prihode u budžetu i kako da budućnosti naše dece, sve dece u Srbiji obezbedimo i normalnu normalnu Srbiju, ali i Srbiju koja će se razvijati i u kojoj ovakvi pojedinci, pojedinci poput Dragana Đilasa nikada neće predstavljati budućnost. Toliko. Hvala. Zahvaljujem.Ima reč gospodin Ivan Ribać.

i konačno će zločini nad Srbima dobiti svoju ekranizovanu formu, predstaviti se javnosti.Da se vratim na temu. Poštovane kolege, važno je istaći da je ova vlast demokratska vlast koja podržava rat svih nezavisnih regulatornih tela i ona shodno tome permanentno radi da se stalno stvaraju sve bolji i bolji uslovi kako bi oni mogli da obavljaju nesmetano svoje aktivnosti.Podržavamo, da istaknem, Komisiju za hartije od vrednosti da uradi sve kako bi se tržište hartija od vrednosti razvilo u skladu sa ekonomskim ciljevima naše države.Što se Agencije za energetiku tiče, napominjemo da je to jedan od najbitnijih strateških sektora, da je važno da radimo zajednički na tom polju energetske bezbednosti i nezavisnosti, da diversifikujemo snabdevanje energentima i da smo poslednjih pet godina investirali znatne svote novca u energetske potencijale, obnovljive izvore energije, skladišta gasa i kapacitete snabdevanja električnom energijom.Ovo ću sad da se osvrnem, to se tiče REM-a i njihove, da tako kažem, jako slabe kaznene politike za izgovorene reči u javnom medijskom prostoru. Svedoci smo ovih dana da čim se otkriju neke nove pronevere građana, odnosno novca građana, neke zloupotrebe od stranke SSP, od Dragana Đilasa i njemu odanih poslušnika, odmah nastaje metež. Nastaje gungula i stvara se korpus koji čine raznorazni pojedini mediji, koji čine pripadnici mafije određenih centara moći u zemlji i inostranstvu. Ti napadi koje oni odmah počinju da usmeravaju ka državi liči na one srednjevekovne napade kada vojska odapinje hiljade i hiljade strela ne birajući koji će cilj da pogode, jer im je jedini cilj da spreče progres i napredak Srbije i srpskog naroda na svim poljima, u ekonomiji, u zdravstvu, u investicijama i u svemu ostalom.Iako se poštovani gospodin Dragan Đilas za vreme bivše vlasti, zajedno sa svojim poslušnicima, trudio da ne baš domaćinski vodi, ili da ne kažem grubu reč - uništi sve dok su bili na vlasti, on isto tako sad pokušava da uradi i dok se bori da opet dođe na vlast. Kao da mu je bilo malo onaj period koji je proveo. Za taj svoj cilj dolaska na vlasti se ne libi da koristi pojedine satelite, poput onoga gospodina izvesnog dr Radeta Panića, koji iznosi bezočne laži napadajući članove Kriznog štaba, napadajući predsednika države, napadajući i svoje kolege, između ostalog, koji se nadljudskim naporom trude da spasu svaki život naših građana. I to tako što govori da je zdravstveni sistem u kolapsu, da je u Srbiji katastrofalni scenario biblijskih razmera, i to na isti onaj način, istom onom demagogijom, istom onom režijom i glumom kako je njegov ideološki vođa, nakon što su mu ispred prozora uzviknuli „Dragane lopove“, rekao kolegi: „Uključi mobilni telefon da me snimaš“, počeo da plače i onda u celu tu priču uvukao čak i svoju decu, koju, uzgred budi rečeno, niko nikada od nas iz vladajuće koalicije nije pomenuo.Evo, sad ću pitati celokupnu javnost, zna li neko kako se zovu deca pomenutog gospodina? Naravno da ne znaju. Znaju li kako se zovu deca Aleksandra Vučića? Naravno da znate, jer ih svakodnevno na najbrutalniji način imenuju imenom i prezimenom izgovarajući najogavnije stvari koje su nejasne zdravom razumu.Poštovana, preplašena i nežna opozicijo, to vam ne pada na pamet da osudite. Jesu li deca Aleksandra Vučića ili naša ili bilo čija druga nešto manje vredna od naše? Sram vas bilo, dr Paniću, oholosti da u političke svrhe zloupotrebljavate pojedine nesrećne slučajeve koji se dese, koristeći ih kao političke pamflete, ne bi li pomogli vašim prijateljima da dođu na vlast.Sram vlast.Sram vas bilo što omalovažavate viteški napor vaših kolega koji se bore svakodnevno za zdravlje ovih građana. Svi smo svesni toga da nije sjajno, da je velika borba, ali nigde nije sjajno, ni u najrazvijenijim zemljama sveta. Sve i da je taj haos kakav priželjkujete i kakav ste rekli da jeste i u Srbiji, pa, vi bi valjda rame uz rame sa vašim kolegama trebalo da stojite i da spašavate živote naših građana, a ne da plačuckate tu po televizijama sa antidržavnom kampanjom koja se kosi sa zdravim razumom, pozivajući stalno na iskrenu želju i brigu za narodom, a suštinska je želja i briga isključivo za dolazak na vlast, za nastavak vašeg bogaćenja.Dok sve vreme napadate ovu vlast, ni jednog trenutka niko da osudi od vas, ili bar da realno sagleda stvari i da osudi gospodina Đilasa, gospodina Šolaka i njima slične, da ih pitaju na koji su način, kako i koliko su stekli te ogromne svote novca? Raznim mahinacijama i kombinacijama, sa onim najskupljim i najneefikasnijim mostom na Adi, onda različitim bus-plus sistemima, pa različitim podzemnim kontejnerima. Da ne pričam o sekundama, minutima i satima kojima su redovno manipulisali u medijskom prostoru koji su kontrolisali.Što tada te dobronamerne srpske patriote Đilas i Šolak ne odvojiše bar jedan deo svoga bogatstva i ostaviše ovom narodu? Sigurno bi mogli da izgradimo još 50 bolnica i ne znam koliko nabavimo respiratora. Pa, i ovaj famozni Gojko, koji se u poslednje vreme često pominje, da je jednu hiljadu evra izdvajao svaki put kada kupi jedan put kada kupi jedan stan, isto bi moglo da se kupi negde desetak i više respiratora da se spašava ovaj narod.Da ne kažem da zbog besomučne zloupotrebe javnog novca, što ima uzročno posledične veze sa ovim što sam prethodno naveo, ova vlast je zatekla 2014. godine katastrofalno stanje u svim elementima državnog sistema, pa tako i u zdravstvu. Ali, da nismo mudro vođenom državničkom politikom i pravilnom alokacijom resursa ulagali u svaki segment ne bi li ga digli iz propasti u ovoj državi, sigurno bi se sada, poštovani gospodine Paniću, ostvario taj apokaliptički scenario kome se toliko nadate. Sigurno se neće ostvariti, zato što smo mudro vođenom politikom uspeli da obnovimo više od 80 domova zdravlja i ambulanti, da izgradimo Klinički centar u Nišu, da počnemo renoviranje Kliničkog centra u Beogradu koji će biti gotovo 2021. godine i biće jedan od najmodernijih i najboljih u ovom delu Evrope. Počeli smo da gradimo i u rekordnom roku ćemo izgraditi dve nove kovid bolnice.

koja se grčevito borila za izlazak iz ove i iz svih drugih kriza.Tu stravu i užas koju taj doktor Panić i njemu slični stalno prizivaju i predstavljaju suznim okicama i željama za dobro svog narod su samo farsa, poštovana gospodo, jer oni su samo sebi bitni. Zato sam vas i na početku nazvao tzv. doktore, jer od lekarske etike nemate ama baš ništa, a ljudske još manje. Poslušnici stranke SSP-a i gospodina Đilasa, želeći da u ovako teškoj situaciji po naše društvo unesu što veći nemir, iznose permanentno takve neistine, da ne kažem laži, koje smo npr. videli u nedeljnom „Utisku nedelje“, čuvenoj emisiji, kada je izvesni gospodin Branko Čečen, direktor CINS-a, bez imalo srama rekao da Aleksandar Vučić otvara nepostojeće bolnice.Kako vas sve zajedno koji ste bili u studiju nije sramota da ga niste prekinuli u iznošenju tako groteskne laži, poštovana gospodo?

Pa, ko je to svestan, poštovana gospođo Bećković? Vi? Jeste li vi vidovita Zorka? Što ne kažete MMF-u da li je svestan kada govori da imamo 1% najmanji pad BDP u Evropi? Što ne kažete onom našem narodu što šeta promenadom da je Beograd na vodi maketa ili o onim putevima, skoro 400 kilometara kojima se voze svakog dana, da su to imaginarni putevi, virtuelni iz neke igrice?Zašto ne kažete našim prijateljima iz inostranstva kad svako malo otvore po neku fabriku, da je ovo nebezbedno i nesigurno područje za plasman njihovog kapitala. Siguran sam da to nećete reći, ali ćete se i dalje služiti Gebelsovskim metodama propagande tvrdeći da hiljadu puta izrečena laž postaje istine, ne bi li na taj način ubedili građane Srbije da nisu bili u pravu kada su nam poklonili ogromno poverenje na izborima.Razumem da ste vi plaćeni za to da unižavate sopstvenu državu i sopstveni narod u svakom smislu i na svim poljima, ali ako osuđujete stalno nekoga ko nema slično ili isto mišljenje kao vi, budite barem elementarno pristojni da kada neko tako grotesnu laž izrekne u vašoj emisiji bar prekinete ako ne želite da ga osudite. A kada Dragana Đilasa neko nazove ne daj bože lopovom onda je to skandal, onda je to pozivanje na linč opozicije, onda je to autokratija ove vlasti i onda se automatski stavlja sedamnaest utisaka nedelje, predloga za utiske nedelje kako je njemu ne daj bože ugrožena bezbednost ili bilo šta drugo.Šta

To za vas nije utisak, jel tako? Ili što ne stavite možda na utisak nedelje izjavu profesorke Turajlić koja tvrdi jednim potpuno neakademskim, uličarskim, da tako nazovem, rečnikom koji poziva na rušenje, na satanizaciju. Ono remek delo Aleksandra Rukavišnjikova koji je napravio osnivaču srpske države. Što to ne stavite na utisak, pa da vidimo šta će narod da kaže. Koji je to procenat kome se neće svideti, a koji je to procenat koji će se svideti našem narodu.Ili kada stavite, ili vam nije utisak i nećete to da stavite kada onaj oblik života, ne mogu drugačije da nazovem nikoga ko želi smrt nekog deteta, bilo kog, od Srđana Noga, dođe i kaže da Aleksandar Vučić i cela njegova familija treba da zasluže najveću smrt. To nije utisak, jel tako? Da nije tragično, bilo bi smešno. Da završim sa ovim.Apelujem na sve. Nemojte se koristiti ljudskom nesrećom u ovim teškim trenucima radi ostvarivanja jeftinih političkih poena. Niti je viteški, niti je ljudski, a nije ni hrišćanski. Toliko ste svi para zajedno uzeli od ovoga naroda u proteklom periodu da imate za 12 vaših života i vas i vaših bližnjih. Igrajte se sa tim nekretninama, avionima, kamionima koje ste uzeli. Izdajte ih, krečite, renovirajte. Pustite odgovorne ljude da se bore za dobrobit ovog naroda na unutrašnjem i spoljno-političkom planu. Imali ste prilike, bili ste na vlasti, pokazali ste šta znate. Sigurno da su građani Srbije prepoznali vaše kvalitete, tako da mislim da na sledećim izborima verovatni ni vaši najbliži srodnici neće glasati za vas. Hvala.

građani Srbije, ja sam Milija Miletić, dolazim iz Svrljiga. To je najlepša opština u Srbiji, koja se nalazi pored grada Niša. To je najlepši grad u Srbiji. Inače sam izabran sa liste Aleksandar Vučić – za našu decu i Skupštini predstavljam Ujedinjenu seljačku stranku, čiji sam i predsednik.Evo, današnjeg dana govorimo o ovim agencijama za energetiku, govorimo o REM-u. Ja ću se više osvrnuti

smo da što se tiče Agencije za energetiku, njene nadležnosti su malopre rečene, gde ima veći broj nadležnosti. Jedna od njih jeste vezano za EPS. Inače mi koji dolazimo iz tih malih sredina, kao što ja dolazim iz Svrljiga, Bele Palanke, Gadžin Han, taj deo jugoistočne Srbije, pa i deo Niša. Imamo dosta velikih problema konkretno vezano za niskonaponsku mrežu koja je dotrajala gde mora imati više ulaganja, gde moramo u svakom trenutku obezbediti uslove da i taj čovek koji živi u nekom selu u Svrljigu ili nekom selu u Beloj Palanci ili nekom selu na teritoriji opštine Pantelej, da i taj čovek ima isti napon kao što ima onaj u većim centrima. I taj čovek je bitan za sve nas.Zbog toga ću ja ovde pozvati Agenciju da u okviru svojih nadležnosti pomogne takvim opštinama da se kroz program EPS-a obezbede viša sredstva da se tamo radi rekonstrukcija, obnovi ta niskonaponska mreža i da se tamo stavljaju trafoi, gde će svaki čovek imati isti napon. Kada sam ja to ranije govorio dešava se kada mi koji se bavimo poljoprivredom uključimo tamo neki mlin čekićar da radimo, da meljemo nešto za stoku tada nestane struja i u mom domaćinstvu i u nekom drugom. Zbog toga vrlo je bitno da na to stavimo akcenat, da se mnogo više radi na tome, da se pojača niskonaponska mreža, da se obezbedi do svakog čoveka da bude isti napon i da svi ti ljudi, mogu da kažem, sigurno redovne platiše, redovno izmiruju svoje obaveza, da tim ljudima obezbedimo da mogu normalno da žive.Jedna od bitnih stvari jeste i to, dešava se i sada

njima se traži upotrebna i građevinska dozvola za objekat koji je rađen, možda unazad 30, 40 ili

se olakša način da ljudi sutra kada se desi da neko ne može da plati struju ili zbog nekih realnih problema ne može da je plati, a isključi mu se, da se tom čoveku olakša način da može da izmiri svoju obavezu i da mu se priključi struja i da mu se ne traži traži građevinska dozvola, ako je kuća građena mnogo ranije, a svi znamo da u našim selima je veliki broj ljudi koji su tamo ostali i nisu preneli

da se olakša mogućnost priključenja na električnu energiju. Konačno, sada ova pandemija je pokazala stvarno da je potrebno da se mnogo veći akcenat stavi na naša seoska gazdinstva, na poljoprivredu, jer veliki broj naših sugrađana, naših rođaka, prijatelja dolazi u ta naša sela, želi da priključi struju, ali ipak dolaze u situaciju da to ne mogu da urade zbog ovih stvari koje sam sada rekao. To je ta građevinska dozvola,

da se obezbedi što bolja niskonaponska mreža, poseban akcenat na jugoistok Srbije, na naša područja i te male sredine, opština iz koje dolazim, gde stvarno imamo mnogo nizak napon i gde je potrebno da se tu uradi rekonstrukcija tih objekata, da se uradi rekonstrukcija te niskonaponske mreže, a za to se moraju obezbediti sredstva iz budžeta republike kroz ulaganja u te niskonaponske mreže. To je ono što je za mene veoma bitno.Ovo što govorim, govorim iz iskustva i ono što govorim uvek govorim iz prakse, tako da je ovo velika potreba za naše ljude, posebno za one potrošače kojima je isključena električna energija, jer se sutra njima traže neki novi uslovi, a oni te uslove ne mogu da ispoštuju i plus traže se i neka veća sredstva, veće takse koje oni ne mogu da obezbede.Još jednom, uvažene kolege poslanici, ja ću glasati za ove predloge.Što se tiče REM-a, moje kolege su već rekle, imamo veliki broj medija čije sedište nije ovde u Srbiji, već je sedište van zemlje Srbije, koji se ponašaju na način kako ne treba, a ovamo koriste sve benefite koji se daju u Srbiji.Još jednom, uvažene kolege, ja ću glasati kao poslanik i kao predsednik Ujedinjene seljačke stranke za ove predloge. Očekujem da ćemo u narednom periodu, u narednoj 2021. godini imati veću mogućnost da se više ulaže, ali razumem i situaciju da je sada korona, pandemija, velika potreba da se ulaže u zdravstvo, da se štiti zdravlje ljudi i to moramo razumeti.Još jednom apel svim našim ljudima, sa ove govornice kažem, apel svim ljudima da se zaštite na način kako je propisano, kako je rekao Krizni štab. Nosite maske, štitite sebe, imajte distancu, samo tako možemo spasiti i nas i naše najbliže. Još jednom, mislim da je to potrebno i ja ću uvek podržati

Poštovani predsedavajući, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, prema dnevnom redu i temama koje su danas pred nama, o kojima diskutujemo i o kojima ćemo na kraju odlučivati, svaka je bitna. Mislim da su građani prethodnih nekoliko sati mogli da čuju sve ono što ih zanima i shvate koliko su ove odluke ozbiljne i bitne za svakog čoveka u našoj zemlji.Međutim, kao i, moram priznati, veliki broj govornika pre mene, nešto što je za mene lično najinteresantnije i nešto na čemu sam insistirao u prethodnih nekoliko godina jeste rad Regulatornog tela za elektronske medije, poznatijeg kao REM, i svega onoga što on čini ili ne čini.Čuli ste mnogo primera, mnogo zamerki u prethodnom periodu, ali

ne znam gde bi mogli naći drastičniji primer nepoštovanja zemlje u kojoj radite od toga da ste svoje dve televizije, N1 i Novu S registrovali u Luksemburgu. Sve nas građane Srbije ismevate time što pričate da vi samo reemitujete svoj program, što bi u praksi značilo da sve emisije koje oni snimaju uživo i koje idu uživo, oni snimaju u Luksemburgu, pa onda to emituju tamo, a ovde reemituju. Živo me zanima da li ljudi u Luksemburgu gledaju „Utisak nedelje“ i kakvo mišljenje imaju o toj emisiji.Ako imate situaciju da neko ko gostuje na toj televiziji ne ide u Luksemburg, već na Novi Beograd da bi došao u studio televizije N1, postavlja se pitanje – zašto ne plaćate porez Srbiji?Ovde ste čuli mnogo primera, ja se neću vraćati na svaki, već želim kao i svaki put da nešto konkretno i slikama i dokazima potkrepim.Prva stvar tiče se spotova koji su korišćeni u kampanji u julu mesecu. Ovo što ću vam pokazati jeste znak bojkota. Sa leve strane je znak bojkota Saveza za Srbiju, tada kako se zvao, naravno, Đilasovog pulena, kojeg je on osmislio, stvorio, a koji mu se nedugo nakon propalog bojkota i raspao. Sa ove druge strane, dakle, identični znak bojkota jeste predstavljala neka famozna organizacija koja je nasnimila spot, emitovala ga na Novoj S i na N1 i poručila da ovo nije politička poruka. Dakle, pozivate ljude da ne izlaze na izbore, to nije politička poruka i samim tim ne spada u politički marketing.Šta je interesantno? Ovaj spot je pravila agencija JSP. Ta agencija je sebe proslavila po čuvenom filmu „Vladalac“, koji traje četiri sata i služi samo za satanizaciju pre svega Aleksandra Vučića i njegove porodice, gde su se kao na traci menjali sagovornici i od kojih baš niko nije mogao da nađe jedno slovo lepe reči za Aleksandra Vučića ili za uspeh naše države, gde niko nije mogao ni da ga odbrani, niti da iznese svoje mišljenje o bilo kakvom pitanju, već mu je 15 ljudi presuđivalo i donosilo zaključke na ličnom ubeđenju.Dakle, ljudi koji su stvorili taj film „Vladalac“ napravili su ovaj spot i taj spot emitovali preko 400 puta na Novoj S i na N1. Za tih 400 puta oni su platili svega 1,2 miliona dinara,

je pitanje za REM – kako ste dozvolili da imate ovakvu sliku, da imate najveći mogući broj spotova, a najmanju cenu i da ovde imate najmanji broj spotova, a najveću cenu? Zašto REM nije reagovao na ovakve stvari? Zašto REM nije odreagovao kada ta organizacija, ta firma, to preduzeće za svoje spotove plaća po minutu

radi do sada, iz mog ugla, nije dobro i moraće mnogo bolje. Jer to što je neko agresivna manjina, koja se ne libi da preti, ucenjuje, najavljuje tužbe, proziva novinare na osnovu fizičkog izgleda ili toga kako su se obukli, ne znači da je zaštićen i ne znači da se njega morate plašiti.Zašto

Gde je taj REM bio i gde su svi oni bili kada su prebijane novinarke Pinka Gordana Uzelac i Mara Dragović? Gde su te institucije bile kada se Ivana Vučićević sa Studija B ili Barbara Životić provlače kroz najgori mogući glib i blato, kada se tim ženama otvoreno preti? Gde su bili kada je desna ruka Dragana Đilasa, Sergeja Trifunovića jednu novinarku sa RTS-a koja je samo vodila emisiju, na način koji se očigledno njima nije svideo, prozvao da se bavi najstarijim zanatom, pa su se onda raznorazni funkcioneri Dragana Đilasa utrkivali ko će još više da je uvredi, a prednjačio je onaj propali advokat Vladimir Todorić?O svemu ovome se ćuti i to nije apsolutno dobro. Nema veze da li se radi o novinaru koji iz ugla Dragana Đilasa ne radi dobro posao ili se radi o bilo kom čoveku u našoj zemlji. Nemate pravo nikoga na taj način da omalovažavate, vređate, a kamoli da mu pretite ili ugrožavate život.Ono

2012. imali smo spotove u kojima Boris Tadić igra košarku sa jednim dečakom. Tada mu je slogan bio „Za sigurnu budućnost“,

sa jednim detetom, koji je samo bio predstavljen kao razgovor sa decom, zato što se naša kampanja zvala i naša lista „Za našu decu“, to je automatski veliki problem. Sve organizacije, a prevashodno N1, Nova S, Đilas i njegovi poltroni se oglase i traže zabranu, REM odmah reaguje i zabrani taj spot. Pa gde ćete drastičniji primer dvostrukih aršina i diskriminacije? Recite mi da li je to licemerno.Nažalost, da vladaju dvostruki aršini i da je sve dozvoljeno kada je u pitanju SNS, predsednik Aleksandar Vučić i njegova porodica, imali smo prilike i da vidimo kada su u jednoj emisiji na Novoj S

Ljudi, gde ste bili tada da osudite i da kažete da nije normalno da jedno dete, pa makar bilo i dete predsednika Aleksandra Vučića, stavljate u isti koš sa ovim ljudima koji imaju u najmanju ruku problema sa zakonom, osuđenim kriminalcima, ljudima protiv kojih se vode istrage. Gde ste bili tada da kažete da se crta meta na čelu Danila Vučića. Andreja Vučića ste provukli kroz blato svaki put kad god vam je ponestalo bilo kakve kampanje, ili izmišljenih afera. Kad god ne znate šta ćete, vi se setite Andreja Vučića, i krećete da izmišljate priče o ne znam, kakvoj zemlji koju poseduje, lokalima koje poseduje. Kada se ispostavi to kao laž, nema vas nigde da uputite bilo kakvo izvinjenje. Nikada nigde.Zato danas kada brat Gojka Đilasa, ima, ne danas, kada se danas o njemu saznaje i o njegovom enormnom bogatstvu koje je sada izmereno, a verujem da će rasti i u narednom periodu na pet i po miliona evra, odnosno 35 nekretnina, gde je sad to istraživačko novinarstvo N1 i Nove S? S? Gde su vam sada svi ti analitičari, gde su vam svi ti sagovornici koje ste dovodili u izmišljenim emisijama, da satanizuju predsednika Aleksandra Vučića i njegovu porodicu. Pa, gde su vam sad ti ljudi da kažu nešto šta misle o tome, da jedan brat koji nije poznat u svetu biznisa, rođeni brat Dragana Đilasa, može da stekne 5,5 miliona evra samo u nekretninama. Da li ćete sada otići i pitati, možda na ove adrese, da li se tu pojavljuje Gojko Đilas? Da li ćete postaviti pitanje da li je normalno da jedan građanin u Srbiji ima više nekretnina nego što ima pari čarapa? Nećete. Nećete, zato što ne smete od gazde Dragana Đilasa. Nećete, nikada to niste uradili, niti ćete to uraditi.Nisu za vas ovo vesti, za vas su vesti kada se Mariniki Tepić priviđaju polja marihuane u Moroviću, a u suštini su farme kokošaka. To ćete da istražujete da odete i da se uverite da li su tamo stvarno kokoške. Za vas je vest to što Marinika Tepić, gle čuda, u decembru primećuje da opada lišće u Novom Sadu. Zamislite opalo lišće od mraza? To je za vas vest.Za vas je vest i kada od mog kolege Marjana Rističevića, kome želim brz oporavak, jer ima problem sa korona virusom, kada je on žrtva ovde, kada su pokušali da ga linčuju na ovim vratima, kada su pokušali život da mu oduzmu ovde, na Nova S i N1, brzo spinovanje po naredbi Dragana Đilasa, od priveska za ključeve Marinika Tepić je pokušala da napravi nož. Danima ste izveštavali o tome i pričali o tome. Da li ste uputili izvinjenje? Naravno, da niste. Onda vi nađete za shodno da kažete da u Srbiji vlada nekakva diktatura, da imate zabranu slobode govora, čega god.Po raznoraznim nedeljnicima i medijima Aleksandar Vučić je više bio na naslovnoj strni sa uperenom puškom, nego što je mogao iko bilo kad da pretpostavi. Šta vam je preostalo, samo da izdate album sa samolepljivim sličicama gde ćete lepiti one svoje bolesne karikature i takmičiti se kojom metodom treba da se presudi njemu, njegovoj porodici, ili svima nama koji predstavljamo SNS.Žao mi je što niko ispred REM-a nije osetio potrebu da reaguje na sve ove stvari. Nadam se da će se u budućnosti mnogo toga promeniti, i da sve ovo što smo danas rekli i ja i moje kolege, će njima dopreti do svesti da diskriminacija na bilo kom nivou je apsolutno nedopustiva, i da možemo da se razlikujemo u poimanju vođenja politike, vođenja grada, države, da možemo diskutovati o svemu, ali da se na ovaj način ugrožava život bilo koga u našoj zemlji, apsolutno je nedopustivo.Za kraj samo, zanima me kako će se REM u buduće ponašati prema televizijama koje 85%, ako uključimo i reklamni prostor koji imaju, posvete anti-državnoj politici, posvete satanizaciji Aleksandra Vučića i njegove porodice, kako će prema njima nastupati u narednom periodu i da li će smoći hrabrosti da im makar nešto sugeriše, jer, anti-državne televizije, ne kažemo slučajno, i ne kažu građani to, u svojoj emisiji, ti ljudi koji nas ubeđuju da se bore za interes Srbije, u njihovim emisijama karta Srbije je predstavljena bez naše južne pokrajine Kosova i Metohije. Ako za njih Kosovo i Metohija nije sastavni deo Srbije, to je njihov problem, za nas će uvek biti i zato se odgovornom politikom i borimo za našu južnu pokrajinu.Ljudi pokrajinu.Ljudi koji su registrovani u Luksemburgu, koji ne plaćaju porez našoj državi, a čine sve protiv naše države, sebi nalaze za shodno da nas sve mrze i sve satanizuju. Smatram da u najmanju ruku to nije fer.Zato poruka za sve predstavnike REM-a u sklopu ovog izveštaja, vodite više računa o svakoj televiziji, nemojte se plašiti nijedne televizije, nijedno prebogatog prebogatog tajkuna, pa makar to bio i Dragan Đilas sa kompanjonom Šolakom ili svojim nadolazećim tajkunom, bratom, Gojkom Đilasom. Radite u najboljem interesu građana Srbije, najboljem interesu naše države, jer mi drugu domovinu do Srbije nemamo. Hvala vam i živela Srbija.

koji ima za cilj pre svega da izdaje dozvole za pružanje medijskih usluga i da kontroliše iste. To je dobro.Takođe, treba da promoviše kulturu jezik Republike Srbije ali kulturu i jezik nacionalnih manjina. Dobro je što se bavi profesionalizacijom u svojim redovima, što znači da

ličnosti pre svega, a zatim da bi se zaštitila prava maloletnika. Međutim, ima tu jedan problem. Naravno, oni se bori i protiv govora mržnje. To je vrlo diskutabilno, ali idemo redom.Što se tiče zaštite prava maloletnika, nisam sigurna da su odreagovali kada su na najflagrantniji, najodvratniji i najmorbidniji način vređana deca predsednika Republike, gospodina Aleksandra Vučića. Nisam sigurna da su odreagovali kada je bilo od strane gospodina Noga, da se čitava porodica linčuje, da se vešaju na Terazijama. Sram ih bilo. Zašto neko tada ne odreaguje?Novinarska profesija je časna. Svaka čast 95% ljudi je tu normalnih, zdravih, pravih koji reaguju na ovakve stvari, ali pet posto ćuti. Zašto? Treba biti objedinjen kada su ovakve stvari u pitanju. Reč ima moć. Mediji su jako moćni. Mi nažalost nemamo zakon o verbalnom deliktu koji bih ja jako volela da imamo, pa da vodimo računa u ovom visokom domu šta ćemo pre svega da govorimo.Ne sme se vređati dete. Ljudi, zapamtite to jednom za uvek, ne dete. Hajde mi smo bili i botovi i skotovi i bezubi i sendvičari i svakakvi, u redu, na stranu sve, zašto bezubi. Pa, zato što je 2008. godine bilo otpušteno 400 hiljada Računajte ako je jedan radio u porodici to je milion ljudi bez hleba. Kako će čovek zube da stavlja, da razmišlja o tome kada nema da nahrani porodicu. Mi nikoga nismo otpustili. Naprotiv bio je prirodan odliv, odlazak u penziju sa nagradama.Takođe,

Upravo se sad zapošljavaju medicinsko osoblje, biće njih 1500 u Kliničkom centru u Batajnici o i bolnici u Kruševcu.Tako se radi. Ne treba da se vređamo. Hajde, imamo različite političke stavove, to je u redu. Ali, reći za mladog poslanika, ovde ima danas preko 50% mladih poslanika, to je naša budućnost, da ima ružnu frizuru, ružan je, molim vas, o čemu vi pričate? Zašto niste rekli – taj momak je završio fakultet, završio je master, međunarodne odnose, bravo, dečko, tako se radi, ima 26 godina, odlične govore. Ili, mlada preduzetnica Ili, mlada preduzetnica koja radi, zapošljava, ovde ima fantastične govore, bori se za Srbiju.Svi mi plaćamo porez. Da ne plaćamo, već bi bili po svim mogućim medijima. Hajde da se jednom uozbiljimo.Meni je žao zašto REM ne reaguje na mnoge stvari, a pre svega odavde je otišlo pismo da se izjasne šta se dešava sa „Junajted grupom“ koja pripada gospodinu Šolaku, jednom od najbogatijih ljudi u Republici Srbiji. Odgovorili su pismenim putem da nisu registrovani kod APR, da nisu ni kod njih registrovani i onda su rekli gde su registrovani – registrovani su u Luksemburgu. Znate šta rade? Prepakuju program u Sloveniji pa nama reemituju to što žele da mi čujemo. Mi ovde čujemo sve i svašta. Ali, ljudi, oni ne plaćaju porez Republici Srbiji. Sramno je to.Valjda je ponos svakog čoveka da plati porez svojoj državi, da plati sve što treba svojoj državi, pa ono što mu ostane, od toga će i da živi. Jer, taj porez koji mi plaćamo ide u budžet, a iz budžeta se rade škole, bolnice, vrtići i sve ostalo.Koliko ostalo.Koliko čoveku treba para da bude srećan? Da li je to 500 miliona evra, milijarde? Ovaj čovek ima sigurno milijardu, dve, tri, ne znam, ne brojim. Nije ni važno. Plati porez, gospodine Šolak, plati državi, bićemo ti zahvalni, od toga se grade bolnice, škole, pomoći ćeš nekom ko je bolestan. Tako se radi.Ja molim REM da ima malo više hrabrosti. Interesuje me koje su to inspekcije i državne institucije koje prosto ne reaguju? Da li se boje, ne boje, u čemu je stvar, volela bih da znam.Naravno da ću, kao i sve moje kolege, podržati predloge ovih odluka. Zahvaljujem. Hvala vama.Sledeći je kolega Uglješa Mrdić. Uvaženi predsedavajući, uvažene kolege narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, kao neko ko je bio dugogodišnji novinar do 2012. godine bio sam svedok najvećeg medijskog mraka u istoriji Srbije. Najzaslužniji za taj medijski mrak bio je upravo Dragan Đilas, Boris Tadić, Vuk Jeremić i njihovi saborci. Tada smo imali samo nekoliko medija, jedna radio stanica, „Fokus“ radio, jedan nedeljnik „Pečat“, dnevne novine „Pravda“ i još nekoliko kablovskih televizijskih i radio stanica, eventualno neki lokalni mediji, gde ste mogli da čujete istinu, gde ste mogli da čujete glas opozicije.A šta danas imamo? Danas imamo Dragana Đilasa, Dragana Šolaka, koji su zaradili ne milione, ne desetine, nego stotine miliona, imamo medije koje oni kontrolišu preko SBB-a ili Luksemburga, imamo N1, imamo Novu S, imamo većinski deo štampanih i elektronskih medija koji su jedinstveni da podržavaju politiku Dragana Đilasa i da ili učestvuju u ostrašćenoj hajci protiv Aleksandra Vučića i njegove porodice ili da ne izveštavaju o onome o čemu radi Vlada Srbije, tj. o rezultatima, o borbi protiv korona virusa, o borbi protiv mafije i o dobroj politici Aleksandra Vučića i njegovih saradnika.Prema tome, naravno da ću da podržim sve ove izveštaje i odluke koje smo dobili o regulatornim telima, REM itd, ali očekujem i od REM-a i od Agencije za borbu protiv korupcije i od drugih regulatornih tela da u narednom periodu budu daleko hrabriji, daleko hrabriji kada su u pitanju izveštaji o poslovima i Dragana Đilasa i uticaju Đilasa, naročito na elektronske medije. Jer, to je i posao REM-a.Što se tiče Agencije za borbu protiv korupcije, moram da kažem samo jednu stvari – da očekujem da Agencija za borbu protiv korupcije, a verujem da većina zaposlenih u toj agenciji i drugim regulatornim telima su pošteni i čestiti ljudi koji profesionalno rade svoj posao, ali da isto ovako detaljno traže izveštaje i kada je u pitanju imovina Dragana Đilasa i njihovih saradnika.Jer, mi kao narodni poslanici i drugi državni i lokalni funkcioneri naravno da smo obavezni da dostavljamo izveštaje o prihodima i imovini Agenciji za borbu protiv korupcije. I naravno da mi prvi, naročito iz stranaka vladajuće koalicije, treba da poštujemo zakone. Jer, ako neko od nas ne poštuje zakone, prvi treba i da odgovara.Ali nemojte, poštovana gospodo, da Dragan Đilas bude zaštićen kao beli medved. Jer, Dragan Đilas je potvrdio u više navrata da mu maltene ništa nije sveto sem njegove porodice. Toliko voli porodicu da je Gojku Đilasu prepustio 30-ak nekretnina i to u centru Beogradu.Ja ću samo da podsetim na Branka Kockicu, a koleginica je u prepodnevnom izlaganju spomenula Branka Kockicu, jednog od junaka moga detinjstva, i njega je napao Dragan Đilas. Kada je Branko Kockica organizovao besplatne pozorišne predstave za decu Vračara i drugih opština Beograda za vreme zimskog raspusta 2018. godine, Dragan Đilas je krenuo u ostrašćeni medijski napad protiv Branka Kockice, tada 70-godišnjaka. Znači, Đilasu nisu svete ni predstave za decu.Ja ne znam ko je junak iz detinjstva Draganu Đilasu? Meni je Branko Kockica, a njemu je verovatno bahati bogataš Baja Patak ili neko njemu sličan, pa verovatno je od malena imao taj kompleks da zgrne ove milione i da leči svoje komplekse tako što će preko njegovih medija da maltretira građane Srbije, a istovremeno organizuje sve moguće napade, naročito na Aleksandra Vučića i njegove saradnike.Ja ću uvek da branim porodicu Aleksandra Vučića zato što Aleksandar Vučić bez podrške svih nas ne može da uradi sve ono što želi, a on želi da Srbiju vodi u bolju i sigurnu budućnost – Za našu decu i prema tome, još jednom pozivam, i uvek ću da pozivam, drage kolege poslanike iz svih stranaka da budemo i podrška Vladi Srbije, da budemo podrška i predsedniku Aleksandru Vučića, ali i da prvi osudimo ovakve napade koji dolaze od mafije, tajkuna i pojedinih političkih protivnika Vlade Srbije i Aleksandra Vučića. Hvala. Zahvaljujem.Sledeći je gospodin Marko Atlagić. Poštovani predsedavajući, pošto su moje koleginice i kolege već dovoljno rekli o ovim tačkama dnevnog reda, dozvolite samo da nekoliko rečenica kažem, a to je da mi je vrlo drago što Finansijski plan regulatornog tela, odnosno REM-a posebno podržavam zato što je dobro napravljen i što je prvi put zaista koncipiran tako a da nije privremen. Dakle, konačno smo dobili pravi, realni finansijski plan i da nije privremen.Mi smo čuli različite ocene o REM-u. Dame i gospodo, REM radi po zakonu. Nema uticaj na REM ni sa desne, ni sa leve strane. Međutim, ono što je bitno, mi moramo medijske zakone menjati i usaglašavati sa Strategijom razvoja.Danas su koleginice i kolege govorile o tome. Govorili su o medijima, o novinarima. Dozvolite da ja ipak kažem nekoliko rečenica.Naravno, kada je reč o novinarima da osuđujem svaki napad na novinara, bez obzira koji je povod bio za napad na novinara, ali, dame i gospodo, novinari se trebaju pridržavati zakona i dobrih običaja. Ne znam da li svi tako rade, prosudite sami.Kada smo već kod toga, dozvolite da kažem da je Srbija ipak demokratska zemlja

Medijska kritika zasniva se na istinitosti iznetih činjenica o kojima ste, drage koleginice i kolege, danas ovde opširno govorili.

naučni i stručni šarlatani, pojedine vođe političkih stranaka i pokreta, neistinama o predsedniku Republike, Vlade Republike Srbije i nekim narodnim poslanicima, truju našu javnost do krajnjih granica.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici i uvaženi građani Republike Srbije ja ću vam uporediti sad dva novinara, unazad 15 godina i sada da vidite da su na istom zadatku razbijanja zemlje i rušenje predsednika kao što su bili i onda.

za ispumpavanje vode na kopu Tamanava-Zapadno polje za vreme poplava 2014. godine u Obrenovcu, što je demantovala čak i Svetska banka. Zamislite, kako su lagali.E, sada dozvolite, poštovani građani da vam ipak kažem ko je taj BIRN i vama gospodo narodni poslanici, vi koji niste čuli. BIRN je nastavljač medijske organizacije poznate pod imenom Institut za istraživanje o ratu i miru. Po čemu je poznat u Srbiji i najpoznatiji BIRN? Upravo za vreme 5. oktobra i pre 5. oktobra i devedesetih godina za vreme ratova koji su se vodili na našem prostoru.U Srbiji je posebno poznat po tome što je objavio tekst kraljevačkog novinara Miroslava Filipovića u kojem je optužio vojsku Jugoslavije 2000. godine, verovali ili ne, ali ovom optužbom, dakle da je 1990. godine na Kosovu i Metohiji namerno pobila najmanje 800 albanske dece, mlađe od pet godina, što je bila notorna laž, a da su odsekli glave pred roditeljima dece, a zatim tela bez glava prodavali roditeljima albanske dece za pet hiljada tadašnjih maraka.Dobro pazite šta vam govorim da povežem danas sa našom opozicijom.

i ovo je danas i novinar iz današnjeg „Danasa“ se stalno interesuju za ovog kraljevačkog novinara, a videćete kako je završio. Bio je dopisnik, taj Miroslav Filipović, "Danasa", "Frans presa" i saradnik Instituta, odnosno BIRN-a.Vojni sud ga je osudio na sedam godina zatvora zbog špijunaže i širenja lažnih vesti. Ja sam vam samo jednu jednu stvar rekao kako je širio. Ima ih stotine i to je išlo širom sveta, da bi satanizovali srpski narod, predsednika Miloševića i doveli do bombardovanja 1999.

doktor Vojislav Koštunica je imao takve pritiske od pokojnog Đinđića i Demokratske stranke da nije mogao izdržati i nekih zapadnih zemalja, ali je rekao da je zato da se pusti Filipović iz zatvora, ali da je on zaista kriv da je vršio špijunažu i da je blatio našu vojsku i našu zemlju.Kada je Filipović pušten iz zatvora, gle čuda, dočekao ga je buketom cveća tadašnji gradonačelnik Niša, a kasnije premijer Vlade Republike Srbije, Zoran Živković. Aha, to je onaj što je juče ovde sedeo i nikada više neće sedeti, jer građani ovu znaju šta rade. Filipović je postavljen za sekretara u Vladi Zorana Đinđića kao kadar, kao dugogodišnji član Demokratske stranke.Zašto vam ovo govorim? Poštovani građani Republike Srbije, po istom modelu, isti politički faktori, isti politički akteri satanizuju i danas srpski narod, danas Vojsku Srbije i predsednika Republike, umesto ranije Miloševića, danas Aleksandra Vučića. Navešću samo jedan primer. Imam ih hiljade.Da navedem primer karikaturiste gospodina Petričića. On po istom principu napada narod srpski, a onda i predsednika Vučića. Petričić, omalovažava narod pa kaže, citiram: "Ovaj narod je neprosvećen i naivan", završena citat.Imam stotine citata, ali verovatno ste čitali, uvaženi poslanici, pa da ne govorim.

se, gospodine Petričiću, sprdate sa 70% građana Republike Srbije. Imate li bar malo stida zbog ovih građana, ako nemate zbog predsednika Evo, vidite poštovani građani, novinara, karikaturiste i njegovog kodeksa ponašanja.Gospodine da li se sprdate sa predsednikom Republike, Aleksandrom Vučićem, zato što je finansijski konsolidovao državu koja je bila na ivici ambisa koji su vaši politički istomišljenici doveli? Da li se sprdate zato što je izveo zemlju iz izolacije bez ikakvog međunarodnog ugleda kada ste vi vladali, a danas je uvažena i na istoku i na zapadu? Da li se sprdate zato što je sagradio stotine fabrika, stotine škola, bolnica, domova zdravlja? Da li se sprdate možda zato što je izgradio stotine kilometara puteva i auto-puteva ili možda zato što je izgradio, što izgara u radu i danju i noću? Da li možda zato što podiže i osigurava plate i penzije? Da li možda zato što podiže Vojsku Srbije na zavidan nivo sa onog nivoa na koji ste ga vi doveli?Postavljam, poštovani građani Republike Srbije, kada je u pitanju Dragan Đilas, inače za Evropu "Đilaš", ima dva pasoša, pitali su me poslanici zbog čega, kada mu policija tražila jedan pasoš on kaže "Niste vi Đilaš", a on je odgovorio našem policajcu "Imam drugi pasoš". Znači, za Srbiju je Đilas, a za Evropu "Đilaš", jer to evropskije deluje kad je "Đilaš", misle da je Mađar valjda. Sa svojom bratijom Đilas ili "Đilaš" pokušava kao i 5. oktobra zajedno sa ovim svojim novinarima da satanizuje narod i predsednika Republike, čućete šta je ovaj gospodin radio, kako bi došao na vlast i ponovo uništili fabrike onako kao što su uništavali posle 5. oktobra, a on ponovo uzeo 619 miliona, a pre nego što je bio u politici bio je obični "gologuzan". To je taj Dragan Đilas.Zato je Đilas, pazite dobro, da povežemo sa onim novinarem, jula 2020. godine boravio u Republici Hrvatskoj

Tada u Hrvatskoj je rekao, citiram: "U parlamentu Srbije su samo stranke Miloševićevog učenika Dačića i Šešeljevog učenika Vučića", završen citat, dodajući da će on, Đilas, uz pomoć Evrope smeniti Vučića. To je radio 5. oktobra, sa ulicom je osvojio vlast. Ovo nije 2000. godina, gospodine "Đilaš".Gospodine Đilaš, u narodu zvani Đilas, Evropa ne glasa. Zapamtite to dobro. Glasaju građani Srbije i oni će se opredeliti, kao i na prošlim izborima, za rad, za izgradnju, za reforme, za bolji život, za bolje ceste, za škole, za plate, za penzije, za Vučića zbog budućnosti naše naše dece.Izvinite, dobro mi spominjete, a šta ja imam o Bjelogrliću, šta ja imam o njemu govoriti? Dozvolite ipak, pošto ste me ponukali da kažem. O Bjelogrliću nemam šta da kažem, ali to je čovek bez truna morala i stida, jer da ima bar malo morala ispunio bi obećanje koje je dao građanima Republike Srbije, kada je rekao da će napustiti Republiku Srbiju ako propadnu protesti „Jedan od pet miliona“.Poštovani građani, protesti su propali, zato ga pozivam da ispuni svoje obećanje dato građanima Republike Srbije, kao visoko moralnu osobu. Uostalom, neću da se bavim Bjelogrlićem, čovekom koji se bavi mitom i korupcijom, to ne kažem ja, nego to kaže njegov kolega Antonijević. Zato Bjelogrlićem treba da se bavi policija, a ne ja, jer provodi mito i korupciju. Zato je Bjelogrlić moralna sramota nacije i države. Jadno i bedno je ono društvo koje bi kreirala ova velika moralna gromada, pa makar se zvala i Bjelogrlić.Na koncu, neću da se bavim čovekom koji je rekao da se iz Srbije ne odlazi zbog siromaštva, nego zbog primitivizma i tako optužio, poštovani građani, vas da ste primitivci. Za njega Srbija nije otadžbina. On je rekao, citiram - da je za njega džungla. Zato ima logike da brani one koji kažu da im je otadžbina tamo gde im je dobro, a ja ću završiti citatom Seneke ponovo, vidim da nisu čitali stenogram, koji je rekao ja volim svoju otadžbinu ne zato što je lepa, bogata i napredna, nego zato što je moja, završen citat. Preporučujem mojim kritičarima da dobro stenogram pročitaju Narodne skupštine. Hvala lepo. Zahvaljujem.Sledeći je kolega Vladimir Marinković. Zahvaljujem gospodine Tvrdišiću.Dame i gospodo narodni poslanici, želim da kažem svojim kolegama i naravno građanima Republike Srbije da termin koji podrazumeva nešto što se u moderno vreme u proteklih nekoliko godina posebno u određenim nevladinim krugovima koristi, jer to je tzv. četvrti stub vlasti ili četvrta grana vlasti, a misli se na nezavisna tela i regulatorna tela, da to ne postoji, da Vlada Republike Srbije i većina u Narodnoj skupštini Republike Srbije, naša, podržava rad.Danas imamo na dnevnom redu saglasnost o Finansijskom planu Agencije za energetiku, Agencije za elektronske medije i Komisija za hartije od vrednosti, i da nije sporno da oni treba da rade svoj posao u domenu svojih zakonskih i ustavnih ovlašćenja, ali želim da zbog svih građana Republike Srbije još jednom kažem da su te agencije, da su ta tela odgovorna za svoj rad najvišem zakonodavnom telu u našoj zemlji, a to je ovaj cenjeni dom u kojem mi sedimo, to je Narodna skupština Republike Srbije i to su narodni poslanici i to treba da se zna, treba da se zna da narodni poslanici isključivo kontrolišu rad ovih regulatornih i nezavisnih tela i da smo mi kao narodni poslanici i kao ljudi koji su izabrani od strane građana Republike Srbije, od strane našeg naroda, odgovorni za to da se sprovode javne politike za šta su odgovorna za šta su odgovorna ova regulatorna tela i zašta su odgovorna ova nezavisna tela o kojima danas razgovaramo.Naravno, želim da kažem kada su u pitanju elektronski mediji da imamo stvarno jednu situaciju koja evo već mesecima pokušavaju i moje kolege narodni poslanici i kolege iz Vlade pa i sam predsednik Republike, gospodin Vučić da je nekako razjasne građanima i da da pokušaju i ove druge delove i druge stubove vlasti i posebno onu sudsku, da ih ohrabrimo da reše neka pitanja koja su okviru njihovih ustavnih nadležnosti. Moj uvaženi kolega, gospodin Mirković je govorio o tome, govorio je o nekim medijima koji ne da ne poštuju zakone naše zemlje koji se tiču poreza, koji se tiču fiskalne politike, nego ne poštuju elementarno našu zemlju imajući u vidu da je on sam pokazao i izneo ovde dokaz da oni kada pominju Republiku Srbiju, kada pominju u kojoj rade, a mi znam svi gde se nalaze i kako emituju taj program koji emituju, tu mislim i neću da se ustručavam da kažem i na Novu S i na N1, da prikazuju ovu zemlju i njenu teritoriju bez neodvojivog dela, bez KiM. To su stvari o kojima treba da razgovaramo i ovde u parlamentu i o kojima treba javno da debatujemo i da pošaljemo poruku svima onima koji žele da se bave bilo kojim poslom u ovoj zemlji, pa i medijskim jer to je biznis kao i svaki drugi, elementarno – treba da poštuju Ustav ove zemlje, treba da poštuju ovu zemlju, treba da poštuju narod Republike Srbije i sve njene građane.Ono građane.Ono što treba da bude najveći vid i ispoljavanje patriotizma to je plaćanje poreza. Svako onaj koji danas plaća porez u ovoj zemlji, da li je to neko mikro preduzeće, malo, da li je velika kompanija, domaća, strana, bilo ko posebno u ovim uslovima pandemije izazvane Kovidom 19 od strane ove većine u parlamentu, od strane Vlade Republike Srbije, od strane predsednika države, gospodina Vučića označen je kao heroj. Svako ko zapošljava ljude, svako ko obezbeđuje na slobodnom tržištu zarade zaposlenih, ko stvara bolji poslovni ambijent u ovoj zemlji, ko stvara uslove za bolji život u ovoj zemlji zaslužuje pažnju i zaslužuje poštovanje i zaslužuje jedino što je jedna demokratska država liberalno-ekonomski orjentisana dužna da uradi, a to je da stvori takav ambijent da svi na jednak način mogu da posluju i da rade svoj posao.Zašto posao.Zašto bi neki mediji, zašto bi bilo ko drugi, bilo koja kompanija bila u prednosti u odnosu na druge i zašto bi pored toga nama bilo zabranjivano ili bi bili razapinjani na istim tim medijima ako govorimo o elementarnim stvarima koje treba da ispuni svako onaj ko želi da posluje u ovoj zemlji, a to je sledeće – da plati porez na dodatu vrednost, da plati porez na dohodak građana, odnosno poreze i doprinose na zarade zaposlenih, da plati porez na dobit ukoliko je, hvala Bogu, ima, da li je to komplikovano, da li je to problematično, da li se mi razlikujemo od bilo koje zemlje u regionu, u Evropi, u celom svetu? Pa ne razlikujemo se.Jedina velika razlika, kada govorimo o Srbiji, je što smo mi u protekli četiri ili pet godina, zahvaljujući predsedniku Vučiću, zahvaljujući njegovim naporima i ekonomskim reformama koje je sproveo, a koje danas nastavlja Vlada Republike Srbije na čelu sa Anom Brnabić nastavlja ekonomske reforme i stvara takvu poresku politiku da smo mi najkonkurentniji u regionu i kada je u pitanju stopa poreza na dodatu vrednost i kada je u pitanju stopa poreza na dohodak građana i na dobit kompanija. Zato u ovolikom broju strane kompanije dolaze u Srbiju, žele da investiraju i imaju poverenja u ovu zemlju da u njoj ulože svoj kapital i da svoju sudbinu, sudbinu svojih firmi, svojih zaposlenih vežu dugoročno za ovu zemlju.Mi sada, dame i gospodo narodni poslanici treba da razmatramo i treba mesecima u raznim debatama, ovde u parlamentu, na televiziji, da se borimo da dokažemo ono što je, kako da kažem, valjda, što je bazično u svakoj normalnoj zemlji, a to je da onaj ko želi da posluje, ko želi da ima neki bilo kakav uticaj društveni u zemlji treba bar toliko da se udostoji da poštuje njene zakona i da plaća porez u toj zemlji.Uvaženi kolega Mirkoviću, možda su se poveli time da je Luksemburg priznao tzv. Kosovo, odnosno samoproglašenu nezavisnost Kosova, pa su poneseni time prikazali kartu Republike Srbije bez Kosova i Metohije.Naravno, ovo je šala, ali nije šala i nije slučajno to što su uradili, kao što nije ni slučajno što je ovo preduzeće, ova produkcija JSP, prikazala preko 400 puta spotove koji su direktno zadirali u ono što je demokratsko, osnovno, ustavno pravo svakog građanina Republike Srbije i zagarantovano i što i mi ovde kao predstavnici građana garantujemo, a to je pravo na izbor, pravo da budu birani i pravo da biraju, i onda kažu kako su oni eto, iz neke svoje, eto tako, došlo im je, palo im je na pamet ideja da plate, naravno po beneficiranoj ceni 400 puta objavljivanje spotova koji promovišu bojkot izbora, parlamentarnih i lokalnih, dakle na svim nivoima u Republici Srbiji.Da li oni misle stvarno i te tajkunske televizije i ti strani centri moći i ti liberalni krugovi u Evropi i ovde, da smo mi stvarno narod i ljudi i vlast i država i većina koja osvaja ovde ogroman broj glasova građana Republike Srbije, da smo mi toliko naivni i da ćemo mi tek tako dozvoliti da oni urušavaju sve ono što smo uspeli da uradimo u proteklih nekoliko godina na političkom, privrednom, zdravstvenom,

ima i nekih tzv. opozicionih lidera čija je podrška danas, vidim da je Boško Obradović, ne znam da li da se smejem, moram se smejem, moram to da podelim sa vama, pozvao je predsednika parlamenta da otvori dijalog između vlasti i opozicije. On valjda čovek ne shvata da na nivou podrške, one podrške koju njegov idejni vođa i onaj koga on uzdiže u velike visine, a to je Dimitrije Ljotić, prošao na izborima 1935. godine u Kraljevini Jugoslaviji kao što bi on danas prošao na izborima sa 1% podrške. I, zamislite do sada on zove i on poziva predsednika parlamenta gospodina Dačića da gospodin Dačić otvori dijalog sa njima ili sa drugima, koji imaju valjda po 0,2%, 0,5% ili 0,3% da sažmem sve u jedno sve je to jedna statistička greška od političkih ideja, političkih stranaka, a i samih tzv. političkih lidera.Ali, želim da kažem da bez obzira na ono što je rađeno u prethodnom periodu i dalje ćemo se boriti kao SNS zajedno sa svojim koalicionim partnerima da zaštitimo sve te ljude koji rade u REM-u i koje mi ohrabrujemo da rade svoj posao i da ćemo isto reagovati kao što smo reagovali kada je Boško Obradović sa svojom kamarilom otišao ispred REM-a i kada ga je odande isterala Olivera Olivera Zekić. Onako jedna žena, svi je znamo, ponovo izabrana u Savet REM-a, koja i nije neke preterano jake konstitucije, ali je intelektualno naravno jako bila nadmoćna i tog jakog Boška Obradovića koji je ulazio u RTS, upadao sa motornom testerom, upadao ovde kod nas u Narodnu skupštinu Republike Srbije, donosio kamen, širio ovde fašističke ideje, uspela da otera u roku od nekoliko sekundi.Borićemo se protiv toga da to postane „mein strim“ kao što je to on uradio na RTS-u, kao što je pokušao sa svojim prijateljima da upadne u Skupštinu Grada Beograda, kada su ga tri žene isterale odande. I njega i njegovu kamarilu. Andrea, Maša i Nataša su isterale tog fašistu kada je hteo da upadne i da prekine sednicu Skupštine Grada Beograda.Želim da pošaljem tu poruku da ćemo se zajedno boriti protiv toga, da ćemo obezbediti uslove svim ovim agencijama, svim ovim ljudima, celokupnu infrastrukturu, samo za jedno. Samo da rade svoj posao i to jeste najveći kvalitet i to jeste ono što je suština ove vlasti, da svako radi svoj posao i da ova Vlada, ova većina u parlamentu stvara dobar ambijent, da se ova država razvija, da jača svoju spoljno političku poziciju i da naravno sa uspehom i sa dobrim rezultatom radi na tome da sačuvamo svoje vitalne, nacionalne i sve druge interese.Moram da pomenem i nešto što je pre nekoliko sati objavljeno, zahvaljujući upravo onome što se zove analitičko istraživačko novinarstvo, a to je vezano za nešto novo pošto svaki dan prosto isplivava svaki dan prosto isplivava nešto što je vezano za najgore moguće oblike korupcije koja se dešavala do 2012. godine u našoj zemlji. Govorim o tzv. sada se pojavila kompanija „Sil komerc“ koja je za konsalting usluge u procesu izgradnje mosta na Adi naplatila legalno, neko je od mojih kolega lepo juče rekao, mislim da je Milenko Jovanov, kao Srećko Šojić u „Tesnoj koži“ – mućkao sam, ali sam mućkao u skladu sa propisi. Dva i po miliona evra su naplatili za neke konsalting usluge. Niko ne zna kakve, a još osam miliona kroz određene novčane transakcije koje mogu da se podvedu pod krivično delo pranja novca.I naravno da pozivam državne organe nadležne i sudove da odmah, momentalno procesuiraju ovo, jer ovome očigledno ljudi nema kraja. Ili ćemo se izboriti sa ovakvim stvarima koje svakodnevno pokušavamo ovde da iznesemo, da pokažemo, da dokažemo, da pokažemo ugovore i da prikažemo onima koji su nadležni za to da treba da reaguju, jer od njih u ovom trenutku, mi smo sve uradili šta je bilo moguće, Vlada je uradila šta je moguće, policija je uradila šta je bilo moguće, sada su na redu oni koji to treba da finalizuju, da procesuiraju, jer moramo stati sa ovakvom vrstom ponašanja i moramo otkriti svaki vid i svaku korupcionašku aferu koja se pojavi pojavi u ovoj zemlji.Ali ovo su stvarno cifre, ovi milioni su stvarno nešto od čega samo može svakog normalnog čoveka koga mi predstavljamo ovde u parlamentu… Mi predstavljamo normalne, obične ljude i u ovom Beogradu i u svakom delu ove zemlje, ne predstavljamo mi taj tzv. kao što oni kažu „krug dvojke“ i sve one koji misle da im pripada da imaju i da rade konsalting od dva i po miliona ili osam miliona evra. Koji konsalting su radili? Kakav? Koji su to stručnjaci? Zoran Rubinjoni? Strane firme koje su osnovane u Delaveru, onda osnovale ćerke firme ovde i naravno ne treba biti ni preterano veliki ekspert niti ekonomista da se vidi kakva je namera svega toga bila.I to niko neće da objavi. Ja ovu situaciju sa medijima u Srbiji mogu da uporedim sa onom situacijom koja se dešava u jednoj od najvećih demokratskih zemalja i najvećih demokratija na svetu, kao u Americi. Identično. Otvorite „Njujork tajms“, otvorite „Vašington post“, otvorite bilo koji portal Si-En-En bilo koji mejnstrim medij, 90% tekstova je bilo protiv protiv Trampa i protiv njegove administracije, kao i ovde. Otvorite bilo koji portal, otvorite društvene mreže, svi imaju jedan i svi imaju isti cilj. Ne mogu da pobede Vučića na slobodnim demokratskim izborima, ne mogu da pobede sa idejama, ne mogu da predlože nove projekte, jednostavno nisu sposobni za to i naravno formira se ta tajkunsko-medijska NGO koalicija koja misli, na naravno nasilan način, da sruši predsednika države i da sruši sve ono što smo uradili do sada, što je urađeno za dobrobit naše zemlje i našeg naroda i da ponovo ovu zemlju vrati valjda pet, deset ili petnaest godina unazad.Želim da vam kažem još nešto, dame i gospodo narodni poslanici, koliko je kompleksan trenutak u kojem živimo, ne samo u vezi ove pandemije, o kojoj neću danas govoriti, jer se dovoljno govori o tome i dovoljno se koplja u vezi te teme ukrštaju na političkom i na svim drugim planovima. Govorim o nekim drugim opasnostima za vitalne interese naše zemlje, a tiču se onoga što određeni liberalni krugovi žele da postignu kada je u pitanju Srbija i region.Danas sam pročitao izjavu Danijela Servera, a to će vama, predsedniče parlamenta, biti veoma interesantno, koji poziva novu administraciju u Americi da preispita Dejtonski sporazum, da preispita ovlašćenja entiteta i da definiše jednu novu politiku prema regionu, prema Bosni i Hercegovini, naravno, uzročno-posledično i prema Republici Srbiji.Na nama je, dame i gospodo narodni poslanici, da one tekovine koje je predsednik Vučić u odnosima bilateralnim sa najvećim svetskim igračima, Kinom, Ruskom Federacijom, Evropskom unijom, pa ovoga puta i sa SAD, oličenim u Vašingtonskom sporazumu, da to nastavimo i da se borimo kod nove administracije i administracije koju formira izabrani predsednik Džo Bajden, da se borimo za što bolju poziciju naše zemlje, da odbranimo Republiku Srpsku, da odbranimo prava i interese Srba u celom regionu i gde god oni žive.Da to povežem sa Agencijom za energetiku, jako je značajno da pomenem taj deo iz Vašingtonskog sporazuma koji se tiče saradnje u oblasti energetike, koji se tiče diverzifikovanja snabdevanja Republike Srbije energentima, i to je jako važno, jako je važno što ćemo raditi projekat gasovoda koji će spajati Srbiju i Bugarsku i napravićemo još jednu mogućnost da se i naša zemlja, a naravno posebno naša privreda snabdeva iz nekih drugih izvora i da promenimo situaciju koja sada postoji, jer naravno svima vam je jasno, uz poštovanje svakog i svakog partnera, da država koja želi da bude suverena i nezavisna mora da ima diverzifikovano snabdevanje energentima i mora da ima sigurnost snabdevanja energentima, kako bi održala svoju privredu i kako bi odbranila svoje najvitalnije nacionalne i sve druge interese. sve druge interese. To je, dakle, od najvećeg značaja kada je u pitanju saradnja u oblasti energetike.Završiću time da je ona jako značajna i zbog Kosova i Metohije. Sporazum koji je potpisan u Vašingtonu između predsednika Vučića i predsednika Trampa definiše i zajedničko upravljanje jezerom Gazivode, koje je od strateškog interesa ne samo za Kosovo i Metohiju, nego za ceo region, kako za Srbe tako i za Albance. Mislim da mnogi ne mogu ni da shvate koliko je predsednik Vučić, zahvaljujući mudrosti, zahvaljujući viziji, zahvaljujući njegovoj energiji, koliko je u stvari dobra učinio kroz to što je potpisao Vašingtonski sporazum, što je sačuvao Gazivode, što je sačuvao snabdevanje električnom energijom posebno za Srbe na Kosovu i Metohiji, ali i za ovu drugu stranu, sprečavajući ono što oni godinama pokušavaju i što imaju u glavi, a to je da vojno i silom zauzmu prirodne resurse i sve druge resurse na koje Republika Srbija i na koje naš narod ima pravo i za koje se bori.Nastojaćemo kod nove administracije da i njima prikažemo ono što je bivša prihvatila, a to je da Republika Srbija ima legitimne interese na Kosovu i Metohiji. Tu politiku ćemo nastaviti, to jeste politika i to jeste orijentacija naše većine ovde u parlamentu, uz sve ono što se tiče unutrašnje politike što možemo da uradimo na polju obezbeđivanja uslova svima koji mogu da pomognu da se ova država modernizuje, koji mogu da pomognu da ova država zapošljava još više ljudi i koji mogu da pomognu da se vizija predsednika Vučića „Srbija 20-25“ da se implementira u punom kapacitetu, a slobodno mogu da vam kažem da se ta vizija ne odnosi samo na 2025. godinu, nego na mnogo, mnogo više godina i siguran sam da ćemo imati prilike i da ćemo dobiti poverenje naroda da vodimo, na čelu sa predsednikom Vučićem, ovu zemlju, da je modernizujemo i da je razvijamo. Hvala. Zahvaljujem.Narodni poslanik i potpredsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić.Izvolite.

vidi se, između ostalog, i to rekao bih vidi se jako dobro, i na osnovu svega onoga što se dešava na tekućoj sednici Narodne skupštine.Mi se, da podsetim sve koji ovo prate, a koje iole zanima da razumeju to što prate, sa uvažavanjem odnosimo prema svim tzv. nezavisnim institucijama. Mi raspravljamo o njihovim godišnjim izveštajima, kao što smo to uradili, i to prvi put uradili, da to bilo ko može da se seti da je učinjeno na taj način.Kada smo prethodni put dobili njihove godišnje izveštaje, ovde u plenumu raspravljali o svakome, ovde u plenumu se njima obratili, dali komentare na sve što smatramo da je važno da se čuje, ali ih pitali za mišljenje i za stav da podele sa građanima Srbije, kako oni to doživljavaju i iz svog ugla vide, kako sarađuju sa Narodnom skupštinom koja ih je birala i kako sarađuju sa drugim organima Republike Srbije. Sećate se šta su rekli, svi do jednog, ali bukvalno svi do jednog. Imali su samo reči hvale za tretman koji imaju od strane Narodne skupštine i za podršku koju dobijaju od nadležnih državnih organa, kako onda, pa tako i sada.Ako niste primetili, vi koji ovo pratite, a imate samo žuč da prosipate i na teret Narodne skupštine, predsednika države Aleksandra Vučića, Vlade Srbije i svakoga ko vam politički ne odgovara, primetite sada, tek smo počeli rad u ovom sazivu, odmah smo, ekspresno pozvali te ljude da dođu i da predstave svoje godišnje izveštaje. To smo uradili sa četiri institucije juče, danas raspravljamo o različitim zahtevima da sa svoje strane podržimo i pomognemo potrebe nekih ostalih, nekih drugih. Ali, dakle, to je naš odnos prema njima. A kakav je njihov odnos i kakvo je njihovo viđenje stoji u tim izveštajima i to lepo piše, za one koji su eventualno shvatili u međuvremenu da čitanje ne boli, mnogi iz bivšeg režima nisu još uvek, te neznalice da čuju i da shvate.Primera shvate.Primera radi Agencija za sprečavanje korupcije kaže da ima dragocenu, suštinsku pomoć od strane nadležnih organa u Republici Srbiji, da bez toga oni ne bi mogli tako dobro da realizuju svoje redovne zadatke, da pristupe svom redovnom radu. Imali su podršku i kada je reč o njihovim potrebama da se na odgovarajući način budžet projektuje, usvoji, da im se odobri zapošljavanje važnih kadrova, sve što su tražili, bukvalno sve što su tražili njima je danas država omogućila.Isto to kaže, tvrdi i ovde svedoči i Fiskalni savet sa kojima bi verovatno mnogi voleli samo da nas posvađaju. Ali, eto ti ljudi, koliko god se mi nekada ne slagali kažu - od strane Narodne skupštine mi smo uvaženi, od strane Narodne skupštine i resornog odbora mi smo uvek imali podršku za svoj rad i za svoje potrebe. Dakle, to je naš odnos prema njima.Kakav je odnos bivšeg režima i onih koji imaju samo da prosipaju i umeju samo da prosipaju žuč i bes, što preko svojih medija, što preko svojih tvitera. To najbolje pokazuju i govore oni sami. Primera radi, kada se nađu neki dežurni geniji iz ne vladinog sektora, pazite sada ovo – osporavaju nama, kao narodnim poslanicima, pravo da uradimo ono što zakon propisuje, da mi predložimo svoje kandidate za rad u tim nezavisnim institucijama. Da li možete to da zamislite? Da li to bilo ko na ovom svetu može da shvati? Dakle, onima kojima su puna usta, ali bukvalno puna usta priče o vladavini prava, tu vladavinu prava ne da suštinski ne razumeju, nego ih suštinski baš briga za bilo kakvu vladavinu prava.Danas kažu nama, ne smete vi da izaberete za članove Saveta REM-a, a to je tema, jer pričamo o tim institucijama, one koje vi želite da predložite, nego imate da izaberete one za koje mi kažemo da su dostojni i da treba da budu izabrani. Dakle, zakon tamo propisuje neke kandidate treba da predlože crkve i verske zajednice. I oni to urade u skladu sa zakonom i to bude ovde na nadležnom skupštinskom odboru u skladu sa zakonom, a nađu se dežurni geniji, sve sami Šolakovi i sve sami Đilasovi i kukajte i plačite koliko god hoćete što im pominjemo imena, jer se oni tako zovu. Kada se budu zvali eventualno drugačije, onda ćemo da ih zovemo drugačije. Dok se zovu Đilas i Šolak tako ćemo da ih zovemo.Dakle, zovemo.Dakle, njihovi dežurni geniji kažu – e ne možete vi iz crkava i verskih zajednica da date svoje predloge i svoje kandidate, nego će to da budu neki drugi za koje mi kažemo da to treba da budu. I ne možete vi iz poslaničkih grupa da dajete svoje predloge, nego ćemo mi da damo predloge, da vam ih ovako dostavimo, a vi ste tu samo da slušate našu volju i da radite ono što vam mi naredimo i serviramo. Jednako pametno i mudro kao ovi geniji što znaju da na izborima nemaju šta da traže, da ne bi dva glasa čestita dobili, pa zato na izbore ne izlaze. E, ti geniji se posle nađu pametni da kažu, ali to ne znači da mi ne treba da budemo vlast.Nismo vlast.Nismo izašli na izbore, nismo ni dva glasa dobili, niko nas ne voli, svi znaju da smo obične barabe koje su ovu državu upropastile i opustošile, ali to ne znači da mi ne treba da budemo u nekoj vladi. Zašto? Zato što mi tako kažemo. Baš vam hvala, svi smo se strašno potresli zbog uvaženog mišljenja i toga što vi tako kažete. Ali, dok je u ovoj zemlji demokratija, a demokratija je, za to ko će da snosi odgovornost i ko će da se bavi organizacijom države zato će narod da se pita. Onako kako se pita danas, pitaće se sve dok smo mi u stanju da o tome odlučujemo. Kao što vidite ova većina izabrana sa izborne liste Aleksandar Vučić – za našu decu, jaka i ubedljiva, dovoljno je čvrsta da se o tome pita sve dok smo u ovom sazivu. Nemojte vi ništa da se brinete ni za Narodnu skupštinu, ni za državu generalno.Ali, ti geniji koji nama osporavaju čak i pravo da predlažemo u skladu sa onim što zakon nalaže, koje suštinski baš briga za vladavinu prava, daju sebi za pravo da mimo svakog, pa ne zakona, nego čak ni ne principa, elementarnog poštenja i poštovanja prema drugom čoveku, prema živom biću, sude o svakome ko im se ne dopada, onako odvratno kako sude o Aleksandru Vučiću, o njegovoj deci, o drugim članovima njegove porodice, tako i o bilo kom drugom ko im se ne dopada, i narodnim poslanicima, dabome.Primera dabome.Primera radi, mora da bude meta za odstrel i Marko Atlagić od strane izvesnog Dušana Teodorovića koji voli da ga zovu akademik da je on pozvan da se pita zašto Marko Atlagić ima državljanstvo Srbije i odakle to. Da je on pozvani kadar ko od nas treba da bude uopšte građanin ove zemlje, možda i pripadnik srpskog naroda. Zašto? Jer on tako smatra.Marko Atlagić koji je meta iz jednog jedinog razloga, ovih dana, ne govorim za inače, a znate svi jako dobro da nije meta prvi put. I nije samo on već je to svaki narodni poslanik koji se usudi da ima hrabrosti da kaže popu pop, a bobu bob i nazove stvari pravim imenom,

i zbog toga on treba da bude danas meta i da bude predmet linča. Koji je to veliki greh Marko Atlagića da mu danas prebrojavaju krvna zrnca i da ti geniji iz bivšeg režima, sve potpomognuti i nošeni krilima Đilasovih i Šolakovih medija da čuju još jednom i da zapamte, da zapišu ako treba, da on bude na tapetu? Zato što je reagovao na jedan intervju?Intervju koji je dala jedan poznata glumica, to je tačno, jeste žena poznata, koja je rekla znate šta, rekla je da se mi danas u ovoj zemlji bavimo čistkama na način koji je to činio Staljin. Da mi danas proterujemo ljude, profesore Atlagiću, u Sibir, el tako? Pa, neću da vas pitam da li je to istina, jer svako normalan ko je razborit zna da nije istina. Mogu samo da vas pitam, ima li trunke razuma u tim rečima? Šta je pa i strašno, šta je pa pogrešno kada neko od nas smatra i oseća da je to najobičnija nepravda, da je to uvreda. Da je to uvreda i za ovu državu i za svakog od nas ko se o toj državi stara. Onda je greh reći da nam to smeta, da je to uvreda, da je to nepravda, da je sramota govoriti takve stvari o sopstvenoj državi i o ljudima koji se o njoj staraju.Slušajte

Ništa manje strašno, vi gospođo imate manjak ili ti nedostatak patriotskih osećanja. To je sva kritika u rečima Marka Atlagića. Osim ovoga Marko Atlagić je pročitao šta je stavljeno na teret državi, osim ovoga Marko Atlagić je govorio kako Holanđani vole svoju zemlju iako geografija nije naročito sjajna, isto je i sa Švajcarcima, Arapima koliko vidim, citirao je Sokrata. Šta vam je tu sporno i strašno? Nije vam to sporno, nego vam je sporno što mi kažemo šta smatramo patriotskim, odnosno ne patriotskim. Da li je to greh? A šta je onda geniji kada vi nama kažete da smo mi izdajnici. Šta je to? Da li je to od ovog lepše ili strašnije? Šta ste onda vi? Vi ste licemeri najobičniji, odmah to da znate, da to shvatite i da zapamtite.Ko vama daje za pravo da vi sudite o bilo kome od nas da li zaslužuje ili ne zaslužuje da bude građanin ove zemlje. Marko Atlagić se za srpski narod borio u vreme kada je to bilo najteže i bio je tamo gde je bilo najveći izazov biti. Stajao tamo gde je trebalo biti najtvrđi da se pokaže ko si i kakav si. To Marku Atlagiću zbog svega onoga što je činio za Srbe što u Republici Srpskoj Krajini…

čuli ste građani Srbije šta misli Narodna skupština, a ništa drugačije, odmah da vam kažem ne misli ni narod kada izađete na ulicu. Isto ovako aplaudiraju Marku Atalgiću, jer znaju da je sve tačno. Sve ovo što je činio za svoj narod u Krajini činio je i u Srbiji kada nisu bila ništa posebno bolja ni lakša vremena od ovih koje sam pomenuo pre nekoliko sekundi.Tom i takvom Marku Atlagiću vi koji ga iz usta ne vadite ovih dana, dokoni, zaludni, beskorisni sami sebi, niste dostojni ni kaput da pridržite, ni vrata da otvorite, e, tu je on i tu ste vi.Kada pominjete Narodnu skupštinu i naše narodne poslanike, odmah da znate, danas je Biljana Pilja reagovala na jednu stvar za koju vam je bilo teško da je ponovite zato što optužuje direktno vas, zato što vas je suočila sa vašim rečima. Ovo će biti pretposlednja stvar koju želim da kažem danas. Biljana Pilja je u ovoj sali pročitala ono što su objavili ovi sa Šolakove N1, a što besomučno ponavljaju, repriziraju, retvituju ovi sa takođe Šolakove i Nove S ili sa Đilasovog „Direktno“ i sa ostalih budi bog s nama koji pripadaju tajkunima i lopovima. Njihovo veliko mišljenje o Narodnoj skupštini i svima nama ovde, slušajte kako glasi, ovo su oni zapisali – velika skupštinska štala postala je razbojište u kome komični pajaci, opasne budaletine, narikače i nedovršene kreature brane svoga tvorca od atentata.Dakle, da mi reagujemo na pretnje atentatom predsedniku države Aleksandru Vučiću, to nas čini narikačama, kreaturama, to nas sve zajedno čini štalom. To su njihove divne reči, njihov odnos prema institucijama, ovim drugim o kojima govorimo, ali i prema ovoj ovde, prema Narodnoj skupštini.Naravno, skupštini.Naravno, i tu su našli za shodno da opet sve to lepo, kako samo oni umeju, kažu i o Marku Atlagiću. On je za njih, slušajte ovu sramotu – apatrid hulja za bednike najobičnije. Mi smo još, Mi smo još, takođe, i stvorovi i mi smo balega iz ove štale koja se godina ne čisti. Da li je to odnos prema Narodnoj skupštini, prema institucijama?Ovo je, da znate vi koji se ovakvim stvarima kitite i ponosite, ovo je vaše ogledalo ovo je vaše ogledalo i ako neko ponižava institucije u ovoj državi, to ste vi sami. Zašto? Znate vi jako dobro, jer vam je Aleksandar Vučić trn u oku baš zato što je neprobojna prepreka za vaše nezdrave ambicije i želju da se ponovo na vlast vratite, da ponovo harate i pustošite i ponovo punite svoje džepove, da opet brat Gojko Đilas ima 29 ili 35 nekretnina i vrištite koliko god hoćete, ali to je istina i to kaže sam Dragan Đilas.Ne dopada vam se iz naših naših usta, ne dopada vam se kad pročitate negde. Poslušajte Dragan Đilasa kad objašnjava – moja i Gojkova firma „Multikom“ kupila je onu vilu. Kupila je tu vilu, a onda je malo kasnije preprodala preko ćerke firme u kojoj je direktor bio Gojko Đilas. To je istina i to sami kažete.Kukajte i vrištite koliko hoćete. Slobodno to radite, a mi ćemo to, takođe, da ponavljamo i nećemo da dozvolimo da se ponovo dešava ovoj zemlji i ovom napaćenom narodu kom ste već ogulili kožu sa leđa.Ne dopada vam se Narodna skupština zato što je izabrana na demokratskim izborima, i to znate, zato što je OEBS i njegova misija ODIR rekla ne samo da su izbori ove godine održani efikasno u neljudskim uslovima pandemije Kovid-19, već zato što su, slušajte sada šta kaže taj izveštaj, učesnici izbora mogli da sprovode kampanju, osnovne slobode izražavanja i okupljanja bile su poštovane. Tačka. Dakle, to kažu ljudi koji su posmatrali ove izbore i vi znate da je sve istina, baš kao što je istina da nećemo dozvoliti da ponovo harate i pustošite, da se ponovo besomučno bogatite, preprodajete sami sebi svoje reklamne sekunde da bi utajili porez, da bi ova država imala manje sredstava, između ostalog, i za ove bolnice koje gradimo ovih dana, između ostalog i za sredstva za lečenje.Nadate se bilo kakvoj nesreći, jer mislite da ćete na krilima te nesreće vi da se vratite. Nećete nikad. Dok je u ovoj zemlji ubedljive većine, a kako stvari stoje biće je i ne bojte se ni za to, za politiku Aleksandra Vučića, dok je podrške tog čoveka lično i sve ono što radi, uprkos svemu onome što rade ovi njemu sa druge strane, sigurno ćemo se mi boriti za ovu državu, sigurno ćemo se boriti za njene institucije. Još jednom pokazujemo to i na ovoj sednici, ali budite uvereni pokazivaćemo na svakoj narednoj ništa manje energično, ništa manje srčano i ništa manje jasno, jer smo mi ovde u ovoj sali zakletvu položili da služimo građanima Srbije, istini i pravdi. Ta je istina i ta je pravda danas na strani poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, na strani naše politike i hrabrih ljudi poput Marka Atlagića i ostalih.Hvala vam lepo.

na čije akte dajemo saglasnost, odnosno čije finansijske planove treba da odobrimo, isto kao što su bili juče i ne vidim razlog zašto danas nisu prisutni da odgovore na pitanja mojih uvaženih mlađih kolega koji su danas potpuno demontirali i razotkrili medijsku strahovladu Dragana Đilasa, poput Ivane Nikolić, poput Đorđa Todorovića, poput Miloša Terzića, poput svih ostalih koji su danas u ime SNS ustali da kažu da je prisustvo Dragana Đilasa u javnom, medijskom i političkom prostoru obrnuto proporcionalno njegovoj podršci koju ima kod građana Republike Srbije.Ne vidim razlog zašto danas nije ovde sa nama neko iz Regulatornog tela za elektronske medije da nam odgovori kako je moguće da danas u Republici Srbiji možete nekažnjeno da pozivate na ubistvo predsednika Republike, kako je moguće da nekažnjeno možete da objavite vest da je Aleksandar Vučić čovek, to je vest koja se pojavila pre dva ili tri dana na nekim od portala koje kontroliše Dragan Đilas i njegova samozvana intelektualna elita, da je Aleksandar Vučić čovek koji direktno stoji iza smrti, odnosno oni kažu iza ubistva patrijarha Irineja i mitropolita crnogorskog Amfilohija bilo bi dobro da su dame i gospoda iz REM-a danas ovde, pa da nam odgovore na ta pitanja, ali iako nisu ovde dobro je da su građani Srbije imali prilike da čuju sa kakvim se političkim neistomišljenicima, političkim protivnicima ovde u Narodnoj skupštini suočavamo.Kažu danas, evo sada čitam vest – poslanici SNS napadaju Dragana Đilasa, a on nije prisutan u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Tačno je, ali to je njegov izbor, ali je zato prisutan u „Danasu“, ali je zato prisutan na „N1“ televiziji, na „Novoj S“, na svakom portalu. Dakle, mnogo je prisutniji u medijima nego i jedan poslanik, nego i jedan funkcioner SNS. Opet kažem, to je nedopustivo, to je nešto što ne postoji nigde u demokratskom svetu, da neko ko uopšte nije učestvovao na izborima bude toliko prisutan u medijima, dakle, obrnuto proporcionalno njegovoj podršci koju ima u biračkom telu.Ono što želim da kažem, dakle, Marko Atlagić je danima već izložen baražnoj vatri medija koji su pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa i pod baražnom vatrom samozvanih pripadnika tzv. intelektualne i kulturne elite u Srbiji.Evo šta kaže jedan pripadnik te elite. Ja nemam problem da kažem njegovo ime zato što ako je neko veliki glumac, veliki književnik, veliki naučnik, to ne znači da je u svakoj situaciji veliki čovek i to ne znači da je u svakoj situaciji veliki rodoljub. Gospodin Čedomir Petrović, sin čuvenog glumca Miodraga Petrovića Čkalje, koji za sebe tvrdi da je pripadnik intelektualne elite u listu "Danas" od 01. decembra, dakle, to je broj jučerašnji lista "Danas", kaže za prof. dr Marka Atlagića, jednog od najboljih poznavalaca ne samo srpske srednjovekovne istorije, nego srednjovekovne istorije svih jugoslovenskih naroda, kaže da je drekavac koga drži Vučić u ruci i stiska. Kada ovaj treba da izbaci bljuvotine, ovoga puta na račun velike srpske dramske umetnice, što predstavlja udar na i ovako bednu kulturu, koja se koprca da ne umre, ako već nije.U kampanju protiv gospodina Marka Atlagića, naravno, uključio se i Dragan Đilas, da ne mislite da je ovo ovo samo napad od strane tzv. pripadnika intelektualne elite. Kaže gospodin Dragan Đilas - ljudi se plaše, ali glumci treba da kažu sram vas bilo, sram vas bilo što napadate Seku Sablić.Baražnu vatru po Marku Atlagiću otvorio je i gospodin Dragan Bjelogrlić, koji kaže da je Marko Atlagić jedna velika sramota za Srbiju zato što je imao hrabrosti da ukaže na nešto što je nedopustivo u govoru jednog intelektualca koji misli dobro svojoj zemlji, a gospođa Jelisaveta Seka Sablić je rekla - otadžbina je tamo gde vam je dobro, a ne gde su sarme i sada ja pitam

Atlagić je čovek koji je profesor univerziteta, koji živi na periferiji Beograda, a svi ovi pripadnici intelektualne elite koji kažu da u Srbiji nije dobro, svi do jednog imaju ne stan nego hektare stambenog prostora u krugu dvojke. I njima nije dobro u Srbiji. Pa, sram njih bilo, a ne Marka Atlagića, koji je imao hrabrosti da kaže da se Srbija menja.Ima pravo Jelisaveta Seka Sabljić da kaže i da ne vidi nove fabrike, nove puteve, nove škole, nove bolnice, na desetine i stotine hiljada ljudi ljudi koji su dobili posao od kako je Aleksandar Vučić na vlasti. To pravo ima i Dragan Bjelorlić. To pravo ima svako ko sebe smatra umetnikom, književnikom, pripadnikom intelektualne elite. Ali, mora da zna, kada da političku izjavu, on prestaje da bude glumac, prestaje da bude književnik, prestaje da bude slikar, postaje političar. Ulazi u političku arenu. Kada uđete u političku arenu, onda morate biti spremni da vam se odgovori političkim argumentima.U govoru profesora Marka Atlagića nije bilo apsolutno ničeg uvredljivog kada je u pitanju gospođa Jelisaveta Seka Sabljić, koja je nesporno jedna od najvećih srpskih glumica. Ali, ono što je ona rekla u intervjuu za NIN od 12. novembra 2020. godine je zaista skandalozno. To su svi oni citati koje ja neću ponavljati, a koje je izneo moj uvaženi kolega Vladimir Orlić, gde se Srbija prikazuje na najgori mogući način.U politici, dame i gospodo i dragi građani Srbije, ništa nije slučajno.Ja ću vam sada pročitati, a na to je već ukazao i moj uvaženi kolega Vladimir Marinković, kako počinje tekst kako počinje tekst u NIN-u u tom intervjuu koji je dala Jelisaveta Seka Sabljić. Taj deo je napisala novinarka koja je obavila intervju sa ovom glumicom. „Mi smo neki mrziteljski narod“. Zašto ovo govorim? Zato što je jedan veliki istoričar rekao – kada jednu činjenicu izvučete iz njenog konteksta, onda ona prestaje da bude činjenica, postaje čudovište. Oni su u prethodnih nekoliko dana izvukli iz konteksta govor Marka Atlagića i prikazali samo ono što njima odgovara, a ja ću sada pokušati da građanima Srbije objasnim koncept

da znaju kontekst u kome su izrečene reči profesora Atlagića. Kaže – mi smo neki mrziteljski narod, bratoubilački, partizanski i četnički, ruski i američki, zvezdaški i partizanovski, crveni, crni, žuti, rekli bi mnogo – ma niste vi ni za šta, ali ima tih nekih oaza gde je među nama sukobljenima proglašeno primirje. I sad pogledajte gde su te oaze. Ponavljam, u politici ništa nije slučajno. Oaze su Jugoslavija, Sarajevo ili šta god kome treba.Zašto se pominje Sarajevo? Jel mislite da je to slučajno? Zato što gradonačelnik Sarajeva, dame i gospodo narodni poslanici, treba da postane Bogić Bogićević, čovek koji je dobio orden od Stjepana Mesića 2002. godine, zato što je u martu 1991. godine, iako je Srbin iz Bosne i Hercegovine, iz Ugljevika, odbio da glasa za uvođenje vanrednog stanja u tadašnjoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji i time spreči građanski rat, hiljade i hiljade mrtvih, od Slovenije do Kosova i Metohije.Dakle, mislite da je slučajna ova kampanja protiv Marka Atlagića? Ne. Šta se provlači kroz ovu kampanju kao crvena nit? Šta se provlači kroz NIN? Šta se provlači kroz N1, kroz „Danas“, kroz izjave Dragana Đilasa, Dragana Bjelogrlića, Čedomira Petrovića, Jelisavete Seke Sabljić, ove novinarke koja je vršila intervju sa njom? Srbija i Srbi su krivi za raspad bivše Jugoslavije i treba da ispaštaju do sudnjega dana, zajedno sa Aleksandrom Vučićem, zajedno sa svima nama koji pokušavamo da Srbiju izvučemo iz blata, iz gliba, u koji su nas uveli Dragan Đilas i svi oni pripadnici političke, intelektualne, kulturne i druge kvazi elite koja je upravljala Srbijom, žarila i palila do 2012. godine.Vama gospodine Atlagiću, kao mom prijatelju, kao mom stranačkom kolegi, kao uvaženom profesoru univerziteta, želim da čestitam na pre svega intelektualnoj hrabrosti da kažete sve ono što ste rekli pre nekoliko dana.Želim da se zahvalim mojim mladim kolegama iz Poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, zato što su potpuno razobličili medijsku strahovladu Dragana Đilasa, pošto je to čovek koji nije ovde u Narodnoj skupštini ali upravlja sa apsolutnom većinom štampanim i elektronskim medijima u Republici Srbiji.Na kraju, ponavljam još jedanput, mislim da je greška, mislim da je propust to što na današnjoj sednici nisu prisutni ljudi iz Saveta Regulatornog tela za elektronske medije da odgovore na sve ovo što su rekle kolege koleginice i kolege iz Poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, ali bez obzira na sve to, mi ćemo glasati za to da im se odobri finansijski plan. Imaće oni dovoljno novca. Da li će da rade svoj posao ili ne, to je na njima. Ali, neka niko ne sumnja da će poslanici SNS svakoga dana da ukazuju na sve one loše stvari koje nam se dešavaju i koje su se dešavale Srbiji, građanima Srbije pod vlašću Dragana Đilasa i pod vlašću svih onih koji se danas predstavljaju kao tzv. intelektualna i kulturna elita, kojima ništa ne fali, kojima je dobro u Srbiji i koji su sto puta bogatiji i od Marka Atlagića i od svih nas zajedno.

Zahvaljujem se dr Aleksandru Martinoviću. Samo da vas obavestim da sam vam uračunao preostalo vreme u ime poslaničke grupe, tako da niste prekoračili.Takođe bih želeo samo da ovo što ste vi pitali, ja sam sa pravom, isto kao što ste i vi pitali i ja pitao zašto nisu prisutni ovi iz ovih tela, ali je odgovor koji sam dobio od službe i od predsednice odbora da je u stvari Odbor predlagač, a ne ova tela, jer su u pitanju finansijski planovi a ne izveštaj o radu.

radu.Pošto na listama prijavljenih poslanika nema više prijava, pitam šefove poslaničkih grupa ili predstavnike grupe ili predstavnika predlagača, da li želi reč. **Aleksandra Tomić** Uvaženi predsedniče, poštovane kolege poslanici, očito je današnja rasprava upotpunila sliku od jučerašnje o tome kako politička scena Srbije funkcioniše danas u vreme pandemije, virusa korona i u stvari šta je danas važno u medijskom prostoru Srbije i kako treba kao narodni poslanici i predstavnici građana da utičemo i na ljude koji će biti birani ispred ovih institucija, da bi jednostavno mogli da se nose sa određenim promenama koje su Srbiji potrebne.Potrebne potrebne.Potrebne su nam promene upravo kada su u pitanju ove institucije, zato što je očito veliko nerazumevanje šta je to i koji su to izazovi koji se u Srbiji dešavaju i u svetu i šta je to odgovorna politika koju smo imali prilike da vidimo, da vidimo, koju vodi i Vlada Republike Srbije i predsednik Srbije i kakvo je ponašanje učesnika i u medijskom prostoru koji su vlasnici nekog sumnjivog kapitala i van granica ove države i koji zloupotrebljavaju taj status da bi se politički obračunavali sa političkim neistomišljenicima ovde u Srbiji.Imali smo prilike da čujemo sve poslanike kako imaju svoje viđenje, imali ste prilike da čujete od predlagača ispred Odbora za finansije, budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava da je potrebno da damo saglasnost na njihove finansijske planove. Imali ste prilike da čujete kada govorimo o slobodi medija kako se Srbija odgovorno ponaša na toj temi, kako se ponaša i kada razgovaramo o energetskoj politici, kada razgovaramo o ekonomskoj politici i hartijama od vrednosti i ono što mislim da danas smo u stvari pokazali i sa jučerašnjom raspravom to je da su društvu potrebni dijalozi, potrebno je otvarati određene teme kojima je dugo bio običaj da se guraju pod tepih i da ne možete da razgovarate sa ljudima koji su sebe samoproklamovali za određene veličine, ne samo kada govorimo o određenim profesorima univerziteta zato što je danas jako moderno kritikovati vlast i Aleksandra Vučića, već zato što negde je zabranjeno bilo u društvu imati i različito mišljenje.Srbija se potpuno promenila po po tom pitanju. Jednostavno političku debatu vodi otvoreno, krajnje u sredstvima javnog informisanja, ne samo tzv. njihova sredstva informisanja N1, Nova S, list „Danas“, već i na drugim medijskim kućama, u kojima mi danas imamo uopšte otvaranje ovih pitanja i jednostavno potpunu sliku o tome šta je državna politika Republike Srbije, šta je to patriotizam, šta je naša obaveza naša obaveza prema svojoj državi, prema svojoj otadžbini, šta je to što mi smatramo da su vrednosti kojima treba budućnost Srbije da se nosi kada su u pitanju ne samo javno izgovorena reč, ne samo onaj deo koji se odnosi na pitanje našeg obrazovanja, naše edukacije, našeg prava da kažemo ono što mislimo, a da za to ne budemo osuđeni u javnosti, bez obzira na kojoj poziciji se nalazimo u ovoj državi, da li predstavljamo određene institucije kao što je parlament ili predstavljamo možda određene političke stranke, da li se to određenim građanima dopada ili ne dopada, da ne budemo stavljeni na stub srama zarad ličnog mišljenja, kao što smo to imali prilike da vidimo da se sada dešava sa našim kolegom Atlagićem.Srbija je slobodna zemlja. Srbija ide putem evropskih integracija, a i u Evropi i u evropskim institucijama je dozvoljeno za javno izgovorenu reč u parlamentima ne odgovarate za to kao verbalni delikt, već imate pravo da iznesete na najbolji mogući način ono što je vaš lični stav.Prema stav.Prema tome, danas mi u Srbiji imamo potpuno drugačiju političku situaciju nego što je to bilo pre 2012. godine i zbog toga kada pričamo o ovim danas institucijama, o tome da mi podržavamo finansijske planove ovih institucija znači da mi jačamo te institucije.Sa druge strane, ne može nam niko zabraniti da pričamo o tim institucijama, o njihovom radu na način na koji smatramo da u ovom političkom trenutku nešto ne rade u skladu sa onim što je zakonska obaveza obaveza i ono za šta smo iskritikovani da jednostavno se vodimo nekim drugim pravilima, onim pravilima koja su vladala do 2012. godine. Zato smatram da je jako važno što smo juče i danas otvorili mnoga pitanja o kojima ćemo i u budućnosti razgovarati, ali nećemo ćutati i kada REM ćuti o tome da se napadaju deca predsednika Srbije, ni kada se crtaju mete ne samo na predsednika Srbije, nego i na pripadnike iste političke stranke zato što imaju različito mišljenje od pojedinaca koji ne smeju da izađu pred građane Srbije ni sa programom ni na izbore, jer znaju da za to podršku neće dobiti.Prema tome, Srbija se promenila i Srbija se i dan danas menja bez obzira na ovakve izazove sa kojima se suočava i zbog toga smatramo da je krajnje odgovorno podržati i dati saglasnost na današnje finansijske planove, ali da teme koje otvaramo po pitanju kadrovskih struktura ovih institucija, a uskoro ćemo očito imati predloge Odbora za kulturu kada su pitanju članovi REM-a i dalje ćemo raspravljati krajnje otvoreno i iskreno ovde u Narodnoj skupštini Srbije i niko ne sme da snosi bilo kakvu odgovornost u smislu verbalnog delikta da ne sme da kaže nešto ako se to ne sviđa pojedincima na pojedinim televizijama koje čak nisu ni registrovane u Republici Srbiji. To je ono zbog čega danas smo imali prilike da čujemo različita mišljenja i mladih ljudi i mojih iskusnih kolega i to je ono zbog čega mislim da smo mi ipak dali neku novu vrednost u političkoj debati u Srbiji, ovde u parlamentu bez obzira što nam se spočitava kako nema opozicije zato što nema predstavnika Đilasovih ima nekih drugih predstavnika partija i ima pravo svako od njih da iznese određena svoja mišljenja ovde u plenumu. Tako će to biti sada i uvek zato što građani Srbije biraju ko će da sedi u ovim u ovim klupama. S toga u danu za glasanje, a to će biti uskoro, pozivam da ovaj predlog usvojite. Hvala. Zahvaljujem.Ako se više niko ne javlja, zaključujem zajednički jedinstveni pretres.Saglasno pretres.Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem sredu, 2. decembar 2020. godine sa početkom u

Hvala.